Dame i gospodo narodni poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata, narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovu učešće u radu.Uručena vam je odluka Republičke izborne komisije, o dodeli mandata narodnog poslanika, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dušanu Mariću, izabranom sa izborne liste Aleksandar Vučić – „Za našu decu“.Na osnovu odluke RIK i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dušanu Mariću.Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.Poštovani narodni poslaniče, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupimo polaganju

zakletve.Dozvolite mi da vam u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad, u tekućem mandatnom

Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici VSS, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije.Naša

pitala me je, šta su to tata levičari, a šta su to desničari?Pošto je dete bilo u vrtiću, previše malo, morao sam taj odgovor da uprostim, pa sam joj rekao, levičari su oni političari koji se zalažu da učitelji, doktori imaju bolje plate, da budu bolji i lepši vrtići, a desničari su oni političari koji se trude da imamo veću i snažniju vojsku i da imamo brojniju policiju.Tako u tim uprošćenim objašnjenjima, u našem društvu, imamo svih tih segmenata koja lako možemo da prezentujemo deci, ali nemamo reč „pravda“.Pravda, ne postoji, ni u jednom tom objašnjenju, a ona je neprocenljiva i ona se podrazumeva.Podrazumeva se da i svako domaćinstvo ima vodu, i zaista bi bilo skandalozno da u 21. veku imamo domaćinstvo koje nema vodu, a kao što se podrazumeva da svaki građanin Republike Srbije može da konzumira pravdu. Činjenica je da u 21. veku ne konzumira svaki građanin Srbije, pravdu.Kada sam već kod ovih banalnih objašnjenja o levičarima i desničarima, evo moj uvaženi kolega Marijan Rističević, da se našao u društvu moje kćerke i mene, on bi rekao mojoj kćerki, levičari su, sine ovi koji se krste levom rukom, ali i ako se meni objašnjenje gospodina Rističevića ne bi dopalo, on ima pravo da konzumira pravdu. On, kao narodni poslanik koji bira ovde sudije, nije konzumirao pravdu.Zašto mi ne možemo da konzumiramo pravdu? To više nije pitanje za decu u vrtiću, to je pitanje za sve nas ovde. Zato što je sudija jeftin. Zato što sudija prima platu od hiljadu evra. Pravda je neprocenljiva, a sudija ima malu platu.Pravda je neprocenljiva, a delilac pravde ima malu platu. Delilac pravde, na Vračaru, ne može da kupi pristojan stan na Vračaru, taman da tu svoju platu odvaja ceo svoj radni vek.Pošto je cena kvadrata preko dve hiljade evra, dakle on jedan kvadrat može da kupi za dva meseca ili ti šest kvadrata za godinu dana. Dakle, on bi negde odprilike, 15 godina trebalo da odvaja celu platu, pa da ne plaća ni onu vodu o kojoj smo malo pre govorili, da bi otplatio taj stan, da bi imao pristojan život.Dalje sam se udubio u ovu temu, pa sam radio jednu analizu. Razgovarao sam sa deset uglednih advokata, imao sam dva kriterijuma. Prvi je kriterijum, da pola od tih deset advokata ne podržava ovu vlast i da druga polovina podržava ovu vlast.I drugi, veoma važan kriterijum je, da na godišnjem novu zarađuju više od 30 hiljada više od 30 hiljada evra, dakle da imaju dobra primanja. Postavio sam im pitanje, da li bi pristali da budu sudije? Svi do jednog su rekli ne.Išao sam dalje u analizu, pitao sam ih, a zašto ne, sudija, pa to je vlast, to je ugled, delilac pravde, valjda svaki student pravnog fakulteta poželi da sutra bude sudija, a oni kažu, pa sudija ima malu platu.Sada, platu.Sada, ja treba da glasam za vaš predlog, ja ću i da glasam za vaš predlog, zato što želim da verujem da su to najbolja moguća rešenja, a to ne znači da vam baš apsolutno verujem. Samo želim da vam verujem.Zašto želim da vam verujem? Pa, dakle, ako su ti ljudi, koje vi danas predlažete, pristali da za ovu platu obavljaju jednu tako važnu funkciju, da podsetim građane, ta plata jeste sjajna za običnog građanina, ali ovde se radi o nekome ko obavlja veoma važnu ulogu u društvu, dakle on deli nešto što je neprocenljivo i što svi treba da konzumiramo, bez izuzetka.Nikada nisam čuo, ni vas iz VSS, ni vašu branšu da ste se pobunili, što znači da je nekima i dobro sa tom platom, a onda dolazimo do zaključka, možda su sudije i korumpirane.Ja opet želim da verujem da nisu, ali dovoljno da ih je 5% ili 10% korumpiranih, pa onda već imamo problem, imamo tu rak ranu u pravosuđu.Kada sam već kod ovih advokata, postoji jedan čovek u pravosuđu, Mladen Nenadić, u kojeg se danas svi mi kunemo, kada govorimo o borbi protiv kriminala i korupcije, on je Čačanin, moj Čačanin i radi u tužilaštvu. I proteran je iz tužilaštva, zato što je časno i pošteno radio svoj posao. Otišao je u advokaturu, gde je zarađivao ove novce o kojima sam ja govorio da ugledni i dobri advokati zarađuju. Vratio se u tužilaštvo, ne zbog novca, nego iz ljubavi prema Srbiji, iz potrebe da od Srbije napravimo uređenu zemlju, zemlju u kojoj ne cveta kriminal i korupcija.Ja, sa ove govornice želim da se zahvalim na dosadašnjim rezultatima protiv kriminala kriminala i protiv kriminalnih klanova, koji haraju Balkanom, odnosno su harali Balkanom, ne haraju više, pa koji čak imaju i u pojedinim medijima svoje uporište.Da budem precizan, u medijima bliskim tajkunu Draganu Đilasu i tajkunu Draganu Šolaku, nekako taj kriminal uvek ide i uz tajkune i izgleda da samo oni su u nekim vremenima imali pravo da konzumiraju pravdu. Dakle, nemojte dozvoliti da se advokatura bori za standard sudije, nego i vi sudije prvi treba u tome da učestvujete.Nemojte dozvoliti da profesor fizičkog vaspitanja, a ja sam profesor fizičkog vaspitanja, se bori za status sudije, jer ako nemamo pravo da konzumiramo pravdu, iako smo žedni pravde u 21. veku, onda ja neću znati svom detetu kada malo poraste, mogao sam da uprostim svoja objašnjenja, da objasnim podelu uloga u društvu. Živela Srbija.

jedna jako bitna funkcija za sistem pravosuđa, pre svega predsednici sudova brinu o unutrašnjem radu sudova, brinu o radu sudske uprave, brinu o tome u kojim rokovima pojedine sudije u tom sudu rešavaju po određenim parnicama i sporovima, odlučuje izuzeću predsednika sudskog veća i da ne nabrajam sve nadležnosti predsednika sudova.Svakako da je, pre svega, potrebno za predsednika suda, osim ovih kvalifikacionih znanja kao pravnika, kao sudije, onih moralnih, da je pre svega pošten, potreban je i određeni integritet koji svaki sudija treba da ima, a posebno predsednik suda i svakako da to jeste bitno.Mene je iznenadilo nešto što se desilo u ponedeljak, pre svega ovaj štrajk advokata u Beogradu. Pogledao sam u Saziv Narodne skupštine za sednicu koja je počela juče, mislio sam da je u pitanju možda i Zakon o advokaturi, video sam da takvog zakona u agendi Narodne skupštine nema.Sećam se jednog zakona o advokaturi koji su predložili tada, jeste bila Vlada, ali to je bilo formalno, Zakon o advokaturi koji su predložili Boško Ristić, tada narodni poslanik Demokratske stranke bivšeg režima, narodni poslanik Nenad Konstantinović, čini mi se da je bio predsednik Administrativnog odbora, Slobodan Homen, koji je bio tada državni sekretar ili pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde i mogu da kažem da je to bio jedan zakon koji je privatno pisan, Zakon o advokaturi.Po tom privatnom zakonu morali ste da budete specijalizovani advokat, a to je značilo sledeće: ako ste parničar, mogli ste samo parnične postupke da vodite, nikako krivicu, nikako upravni postupak, a ako ste krivičar niste mogli parnicu, ako ste upravni advokat, niste mogli ova druga dva i tako dalje, da ne nabrajam sve to.Cilj je bio da se ona samostalna advokatska praksa potpuno ukine, da može da se radi samo preko advokatskih kancelarija, gde bi ta trojica mangupa bili vlasnici vlasnici tih advokatskih kancelarija. Drugi advokati bi radili za njih po ovoj podeli, a oni bi naravno, samo brojali novac i baš su se poslanici SNS tada, opozicione stranke izborili da te sulude odredbe u zakonu ne postoje.Bilo mi je žao tada što mi kao narodni poslanici koji zastupamo, pre svega, interese svih građana Republike Srbije, pa i advokata, od te iste advokatske komore tada nismo imali podršku. Nije bilo ni „š“ od štrajka. Bili smo prepušteni sami sebi u ovoj sali.Ili, recimo, pomislio sam se možda menja Zakon o parničnom postupku, gde su opet ta trojica mangupa napravili zakon po kome samo Advokatska kancelarija može da zastupa građane. To nisu mogli čak ni pravnici koji su radili u preduzećima, koji su imali položen pravosudni ispit, odnosno ispunjavali su sve uslove da budu advokati opet da bi ta trojica mangupa zarađivali novac, a advokati radili za njih. I tada je izostala podrška tih istih advokata prema svojim kolegama koji su radili u preduzećima isti posao.Pomislio sam da nije Zakon o fiskalizaciji na dnevnom redu zato što po Zakonu o fiskalizaciji advokati su skoro jedini u fiskalnom sistemu Republike Srbije koji ne podležu obračunu poreza na dodatu vrednost, skoro jedini. Da nije u pitanju neki registar, baza podataka koje bi vodilo Ministarstvo pravde, a u korist Republičke poreske uprava, da se utvrde stvarni prihodi i da svaki advokat

plaća isto kao i neko ko radi u prestonici, gde su sporovi i broj sporova mnogo veći. Nije bilo ni tu pitanja.Pomislio sam da nije možda u pitanju to što je u ranijoj prošlosti, recimo poslovne banke su mogle da daju kredite po jednom kursu građanima Republike Srbije i privredi, po drugom kursu su građani i privreda tim istim poslovnim bankama vraćali kredite. Niko se iz advokatske prakse se nije protiv toga bunio. To je bilo za vreme vlasti bivšeg režima koji jeste zaista radio u korist banaka. Nije postojala zakonska regulativa, nisu postojali protesti, nisu postojale obustave rada, pa postavljam pitanje da li je to bilo onda za vreme vlasti Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Homena, Boška Ristića ili sada i niko se tada nije bunio i zastupao interese građana.Da li je to danas moguće? Nije. Kredit se vraća samo po onom kursu po kome je i dat. Nema više ekstra profita, menjački posao na deviznom kreditu uz valutnu klauzulu, pa jedan kurs računate kada plasirate kredit, a obračunavate drugi kada treba da vam se vrati.Da li je u pitanju promenljiva kamatna stopa koju su imale poslovne banke za vreme bivšeg režima? Znate, to je odredba u ugovoru koja glasi sledeće: u trenutku zaključenja ovog ugovora kamatna stopa je 20% na godišnjem nivou, a može se menjati u skladu sa poslovnom politikom banke. Ko je tada radio u interesu banaka? Opet taj bivši režim. Banke su zbog saradnje sa bivšim režimom imale ekstra i profit prvo zbog visokih kamata, drugo zbog promenljive kamate, treće zbog kursnih razlika, drugačijeg obračuna. Šta smo imali kao posledicu? Pa, posledicu smo imali da su oni taj ekstra profit iznosili iz zemlje, kupovali devize i urušavali dinar u odnosu na evro

da ne postoje advokatske kancelarije i da mogu da se advokati bave i parnicama i krivicom i upravnim postupkom i porodičnim odnosima, što im ovi mangupi iz bivšeg režima nisu dali.Idemo dalje. Neko od poslanika, meni je žao što sam to čuo, kaže da Narodna skupština skupština ne sme da daje autentično tumačenje ukoliko je ono u suprotnosti sa stavom sudova. Prvo, to nije tačno. Ni jedno, ni drugo nije tačno,

ako nema ko da da, osim advokata valjda, autentično tumačenje, da ne primenjujemo taj zakon, ili samo oni imaju to pravo.Druga pravo.Druga stvar, druga neistina koja je ovde rečena jeste da je i Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav po ovom pitanju i da je nezakonito obračunavanje troškova obrade kredita. Prvo, to nije tačno. Vrhovni kasacioni sud je zauzeo svoj stav, ali suprotan od onoga što je ovde rečeno i suprotno od onoga što Advokatska komora priča građanima Srbije. Pročitaću od a do š.Banka ima pravo, pazite, stav Vrhovnog kasacionog suda, ne moj privatan stav ili lično mišljenje, banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga po odobrenom ugovoru o kreditu u kojim se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništavan ukoliko je ponuda banke sadržala jasne nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Dalje se kaže - troškovi obrade kredita i puštanje kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu bi iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope. To je stav Vrhovnog kasacionog suda.Šta je problem sa ovim stavom? Što ga ne primenjuju niži sudovi i sudovi opšte nadležnosti. I tu dolazimo do onog dela o kome priča moj kolega Martinović, da postoji advokatski lobi, da postoji pravosudni lobi, da postoji tužilački lobi. I u čemu on ogleda?Ogleda se u sledećem.

Ja nikome ne sporim pravo da pred sudom zatraži zaštitu u skladu sa ovim zakonima, ali znate kako ćete uraditi jedan manji broj advokata u Srbiji.Sva sreća, velika većina su pošteni advokati, savesni i odgovorni ljudi, ali jedna manjina koja je bučna tužiće tri puta po jednom istom ugovoru, za Zakon o obligacionim odnosima ići će jedna tužba, Zakon o zaštiti potrošača ići će druga tužba i Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ići će treća tužba.Šta imamo kao posledicu? Kao posledicu imamo da će ta manjina advokatska tri puta da naplati pisanje tužbe, tri puta. To je stvar o kojoj predsednici sudova moraju malo da vode računa i sudovi, jer ako je po istom pravnom aktu nastala tužba, onda bi sud trebao da združi spisak, da vodi kao jedan postupak i sud je taj koji određuje troškove postupka, kako advokatske, tako i republičke administrativne takse i da mu stave do znanja imaš u jednom istom ugovoru tri tužbe, jedno pisanje ti priznajemo i to jedno će da ti plati strana koja izgubi spor, a ne tri puta.Druga puta.Druga posledica koju imamo. Pre samo 20, 25 dana, Prvi osnovni sud u Beogradu je dobio 10.000 parničnih postupaka po tri tužbe po ugovoru. Pazite, ko dobije spor, dobiće u postupku par hiljada dinara, ne više. Ja ne sporim to pravo, ukoliko sud oceni da ga ostvari, ali 10.000 postupaka. U tom sudu se vode sudske parnice i sudski postupci gde su ljudi potražili zaštitu zakona pred sudom zato što hoće da reše neka životno važna pitanja i ne mogu od mangupa u manjini advokata. Ne mogu da dođu na red. Ne može da im se dostavi pismeno. Ne može da im se dostavi žalba, odgovor na žalbu, ne može ništa, jer je pisarnica zatrpana, od jedne manjine pokvarenih advokata.Zašto sudovi ne združuju spise? Tu dolazimo do tog problema i dolazimo do problema u kome su zaista naši građani ozbiljno ugroženi.

Doduše, nije bilo ni u korist nepoštene manjine među advokatima i nepoštenih sudija, koji u dogovoru sa njima donose presude.Imaćemo postupak koji će da se okonča nekom prvostepenom presudom koja je u suprotnosti sa stavom Vrhovnog kasacionog suda. Imaćemo drugostepenu presudu, koja će takođe da se okonča sa stavom koji je suprotan stavu Vrhovnog kasacionog suda.Šta se dešava? Stranka koja je tužila dobija svojih dve, tri hiljade dinara za koliko je tužila. Platiće banka neke administrativne troškove, u smislu takse republičke itd. Isplatiće banka u tom trenutku i advokata, i to preko računa tužioca, znači građanina. Građanin će da plati advokatu njegovu naknadu. Jel misli neko da će banka da oprosti nešto? Neće. Budite sigurni da neće, za svaki dinar za koji smatraju da je njihov, jer to je u njihovoj duši i srži. Pokrenuće vanredne pravne lekove i tražiće od Vrhovnog kasacionog suda da poštuje svoj stav, poništava drugostepene presude i vraća prvostepenim sudovima sa meritumom kako treba da se donese presuda.Mislite da će Vrhovni kasacioni sud da odstupi od svog stava koji je objavio? To se skoro pa nikad ne dešava. Neće.Sad imamo obrnut proces. Banka neće da čeka ishod drugog postupka, nego ono što je platila onom drugostepenom presudom koja više nije u pravnom sistemu, hoće da vrati. Naplatiće od onog tužioca, onog građanina koga valjda svi zastupamo i svi branimo, sudske takse. Vratiće novac za koji su mislili da je šteta koju je banka pretrpela i moraće da plati advokatsku tarifu koju je već isplatio tom advokatu, moraće da vrati banci.Tu je Dara prevršila meru. Dovode građane u zabludu da će da ostvare neko pravo za dve, tri hiljade dinara, a u krajnjem ishodu mogu građani da se zaduže još par stotina hiljada dinara zato što ih neki pokvareni advokat vuče, kaže manjina, vuče za rukav – tuži banku, tuži banku. Pa će posle kod te iste banke da podiže nov kredit da plati advokata.Tako to izgleda kada imamo i sudije i tužioce koje je bivši režim, jer to oni rade, imenovao u onoj čuvenoj reformi pravosuđa, jer ovo je moglo da se reši još 2010. godine.Zašto Vrhovni kasacioni sud sa Natom Mesarević to nije rešavao tada? Nisu smeli, nisu bili nezavisni, nisu bili samostalni. Tad je bila prava diktatura. Jedino malo demokratije je bilo ovde u ovoj sali, ali malo. Sećam se kad su čitave poslaničke grupe izbacivane odavde, da su izbacivani poslanici koji nisu ni bili tog dana na sednici jedino je taj pritisak, tih desetak, petnaestak ljudi koji su napadali tadašnji režim, pritiskalo njih da preko javnosti, barem od straha onih političkih postupaka, bar malo urade nešto u korist tih građana.Čak i one sudije koje su bile poštene i dobre i preživele reformu, poučeni iskustvom svojih kolega koji nisu reizabrani, nisu smeli ni da pisnu, kamoli da sude po zakonu. Isto je i sa tužiocima.I

kad su se vraćali krediti? Jeste. Da li je u njihovo vreme dinar gubio vrednost? Jeste. Da li je u njihovo vreme bila promenljiva kamatna stopa? Znači, kako vam banka odreže, bez obzira šta ste potpisali? Jeste. Da li je neko tad tužio te banke? Nije. I ako je tužio, nije mogao da dobije, jer nije bilo samostalnosti i nezavisnosti sudova i sad ćemo da blokiramo čitav pravosudni sistem.Baš me briga što me psuju mediji i za advokate koji nisu pošteni. Imam jako lepo mišljenje o njima, ali je problem što će da blokiraju pravosudni sistem i da oni koji zaista treba zaista sudska zaštita tu sudsku zaštitu ne mogu da ostvare. Tako da nije lak zadatak koji sada predsednici sudova imaju, ni one koji će budući predsednici sudova da imaju, jer sudovi kao sudovi dele sudbinu svog naroda i od njih se očekuje da sude i presuđuju u korist građana, zakona, pre svega, da svaki građanin ima istu sudsku zaštitu u srpskom pravosudnom sistemu, da ne može da se desi da apelacije u Beogradu drugačije misle od apelacije u Novom Sadu, da apelacije u Novom Sadu drugačije misle od apelacije u Kragujevcu, da apelacije u Nišu misli različito od svih njih, pa zato postoji Narodna skupština. Svi imaju pravo na istu pravnu zaštitu, svi su jednaki pred zakonima i treba sudije i advokate koji to pravilo ne primenjuju da bude sramota, jer nose javna ovlašćenja i advokatura je ustavna kategorija i oni su nosioci javnih ovlašćenja.Ono što ih pravi nemoralnim jeste to da pogrešnim informacijama uvlače građane u sudske postupke za koje nisu sigurni kakav će krajnji ishod da bude, a jedina im je želja da pored one dve, tri hiljade, koliko će da dobije njihova stranka koju zastupaju, zarade od 500 do 800 evra u samom tom postupku, pa i ako stranka na kraju izgubi spor to će opet platiti stranka, a nikad taj nepošteni advokat koji ga je uvukao u tu priču. Hvala, gospodine Arsiću.Reč ima Biljana Pantić Pilja.

sudom.Osvrnuću se na nešto što očekujem da treba građani da znaju zarad istine, zarad građana Republike Srbije i očekivala sam možda i da predsednik nekog suda reaguje, predsednik Advokatske komore da reaguje, ali nije došlo do toga, pa ću morati ja da reagujem.Postoji jedno glasilo Dragana Đilasa, hrvatske jedne novine, koje izlaze u Srbiji, nemam primerak, zaista ne želim da punim džepove Dragana Đilasa, mislim da ih je dovoljno napunio i prepunio dok je bio na vlasti, pa ih ni ne kupujem, ali imala sam prilike da pročitam danas jedan tekst koji je nastao tako što je tzv. novinarka vodila razgovor sa jednim od advokata, gde se spominje da advokat ne može da bude i narodni poslanik, da ima duplu platu i gde se spominje da na taj način advokat utiče na rešavanje sudskih sporova.Iz tog razloga sam očekivala da će da reaguje nadležan sud, da kaže da to ne može da se desi, da su sudije nezavisne, da na njih ne može niko da utiče. Ostali smo uskraćeni za to. Meni je bilo čudno da neko ko je advokat vodi takav razgovor sa novinarkom, tzv. novinarkom, čudno mi je bilo da ne prepoznaje materiju, da ne zna zakon i da ne zna da narodni poslanik može da bude advokat. Neke kolege su ovde spominjale da smo imali advokate 2010. godine na čelu predsednika Odbora za pravosuđe, imamo i sada advokate poslanike i onda mi je postalo jasno zato što je taj kolega advokat, kada je to pročitao, napisao zahtev za odgovor, ne znam da li će te tajkunske Đilasove novine, koje se štampaju u Hrvatskoj, da objave, ali ja ću vam pročitati, gde kaže da su netačno i nepotpuno objavljene informacije za koje se u tekstu navodi da predstavljaju njegovu izjavu, traži da se hitno objavi njegov odgovor sledeće sadržine: „Nikada nisam dao izjavu za štampano izdanje medija „Nova“, pa tako ni izjavu koja je preneta u štampanom izdanju ovog medija od 7. jula 2021. godine. Sa autorkom teksta sam na ovu temu obavio kratak razgovor u decembru prošle godine gde uopšte nisam pominjao mogućnost da poslanik i zastupnik vlasti direktno može da utiče na sporove, niti sam se izjašnjavao o eventualnom sukobu interesa, nego sam autorku uputio na Agenciju za borbu protiv korupcije koja je za ta pitanja nadležna“, pečat i potpis.Nadam se da će oni to objaviti, mada ne verujem. Znate kako, razumljivo je da je onaj ko je na platnom spisku Dragana Đilasa laže zato što ga za to Đilas plaća. Nisam čula te tzv. novinare da su postavili pitanje Mariniki Tepić kolika joj je plata kod Dragana Đilasa, da li je istina koliko je para dobila od narko-dilera, nisam čula te novinare u velikom intervjuu broja tih tajkunskih novina da postavljaju pitanje Mariniki Tepić zašto misli da su Srbi genocidan genocidan narod ili koliko para je proneverila kao pokrajinska ministarka. Pročitala sam gomilu laži danas i videla da postoje ljudi koji će izdati saopštenje i tražiti da se ovako nešto objavi, pa ćemo videti da li će to objaviti, a ja i dalje pozivam iste te medije da pišu o meni i da pišu o SNS, jer to onda znači da samo radimo dobro posao. Hvala.

su kolege narodni poslanici dosta govorili o ovoj temi i, pre svega, predsednik poslaničke grupe dr Martinović je apsolutno obrazložio sve ovo o čemu o čemu govorimo poslednjih dana, a tiče se jedne neopravdane hajke koja se vodi protiv tri naša narodna poslanika. Ja ovom prilikom ispred Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i u svoje lično ime želim da pružim apsolutnu podršku Jeleni Žarić Kovačević, Dejanu Kesaru i gospodinu Veroljubu Arsiću koji su predmet brutalne satanizacije samo zato što su radili ono što je Ustavom predviđeno da rade, a to je da kao narodni poslanici traže određena tumačenja kada postoji određeni problem u samim predmetima koji se nalaze ispred sudova.Doktor Martinović je o tome govorio. Predstavnici Visokog saveta sudstva dobro znaju da često apelacioni sudovi donose potpuno kontradiktorne presude o istim stvarima i, naravno, u tim slučajevima Narodna skupština kao najviši zakonodavni organ, iako mnogi zaboravljaju, dakle, ulogu Narodne skupštine često svode, znate i sami, degradiraju je u javnosti poslednjih godina i meseci, apsolutno je neophodno da Narodna skupština vrši ono što je naše izvorno ovlašćenje, a to je da tumačimo zakone koje usvajamo i da na taj način dajemo jedan dobar primer i sudovima na koji način treba da prosto obrate pažnju na određene stvari, stvari koje se javljaju u samim sporovima.Ono što hoću da posebno naglasim jeste da danas se oglasio i Dušan Nikezić, savetnik Mirka Cvetkovića, državni sekretar koji nas danas uči kako to, napada direktno naravno predsednika Aleksandra Vučića, što je najnormalnije da danas opozicija kada nema šta drugo da kaže i kao što je i predsednik poslaničke grupe rekao, krene sA napadima personalno na poslanike, pa onda na poslaničku grupu, na kraju, naravno, za sve je kriv u ovoj državi, to svi znamo, Aleksandar Vučić, koji kaže da je Vučić lobista stranih banaka.Pazite, to vam govori čovek čiji je otac hapšen upravo u vreme dok je on bio na vlasti, dok je Dušan Nikezić obavljao šest funkcija i to, pazite, predsednik Nadzornog odbora EPS-a, za vreme dok je bio državni sekretar, predsednik Nadzornog odbora EPS-a, predsedniku Upravnog odbora Energoprojekta, član Skupštine akcionara privrednog društva Direkcija KS, član Radne grupe Telekoma Srbije, član Komisije za javnu nabavku usluga menadžmentskog konsaltinga i ovde dolazimo do suštine. Za vreme dok je on bio, dakle, član te grupe za javne nabavke njegov otac je vodio, bio vlasnik konsultantske kuće „CES Mekon“ koja je glavna kuća koja je radila privatizacije kada je, znamo i sami, Srbija brutalno pljačkana od strane istih tih ljudi koji danas plebiraju da se vrate na vlast.Mi kad govorimo o tim stvarima, ne možemo a da ne odgovorimo tim ljudima, dakle, i da to nam je, prosto, i uloga i zadatak da ljudima predočimo ko su ljudi koji danas žele da se vrate na vlast. Čovek koji je obavljao šest funkcija za vreme dok je bio državni sekretar, nama danas govori kako je bolje stanje bilo 2012. i govori nam o nekim brojkama koje su samo njemu poznate, kako je tada 2012. godine kada smo preuzeli vlast, sve bilo odlično u Srbiji, kako je cvetalo, med i mleko, kako je danas Srbija, kažu, prezadužena. Pazite, kad govorite o realnim brojkama,

u nivou mastrihta. Tada ste imali pad BDP od 3%, danas u ovom drugom kvartalu, predsednik je izneo podatak, imamo 15% rast BDP. Dakle, ljudi govorimo o apsolutnim lažovima koji se na svaki način trude da obesmisle i Narodnu skupštinu i naše napore koje ovde dajemo da se određeni problemi reše. Moramo da reagujemo na brutalne neistine i laži koje se svakodnevno iznose. Naravno da će poslanici da traže autentično tumačenje zakona kada postoje određeni problemi.Znate da danas imate, a to su govore i moje kolege, advokati, imate neverovatan pritisak na same sudove. Mora negde da se menja parnični postupak, moramo da menjamo Zakon o parničnim postupkom. Ne možemo da imamo situaciju da građanin kada dođe u Treći osnovni sud, zakažete mu ročište 2023. godine, to nema apsolutno nikakvog smisla.

jer će se na kraju krajeva sve odraziti na rast BDP koji je u ovom trenutku dobar, odličan.To je suština, da podržimo Vladu Republike Srbije u naporima da dalje razvija zemlju. Kada imate rast BDP imate mogućnost da gradite puteve, da gradite bolnice, da dižemo plate i penzije. Dakle, u suštini sve se svodi na to da mi danas moramo da kao odgovorna vlast tražimo načine da smanjimo troškove za državu, kako bismo mogli da nastavimo sa ovako velikim rastom.Upravo to smeta ljudima koji danas planiraju da dođu na vlast. Kažem, isti oni i Marinika Tepić, koja danas objavljuje negde kandidaturu upravo u tim novinama koje se štampaju u Hrvatskoj, najavljuje kandidaturu za predsednicu Srbije. Ne znam da li ona može da bude kandidat neke političke partije, osim eventualne „Multikom“ grupe, obzirom da je zaposlena u „Multikom“ grupi i da je ona predsednički kandidat „Multikom“ grupe za predsednicu Srbije.Danas ti isti ljudi koji su pljačkali državu, koji su ojadili kao što je Dušan Nikezić, kao što je Marinika Tepić, kao što je Vuk Jeremić i mnogi drugi, pokušavaju da se vrate na vlast i zato moramo u svakom trenutku da građanima Srbije predočimo šta je to danas što je važno, da uputimo građane Srbije da i te kako razmišljaju o tome kada budu došli izbori, za koga će dati poverenje zato što nikad ne smemo dozvoliti da Srbija bude na kolenima kao što je bila 2012. godine. Hvala.

bezbroj puta sam rekao u ovoj sali da se ne razumem u pravo, da mi pravo nikad nije bilo jasno i da ne mogu da shvatim da nešto može i ovako i onako.Danas onako.Danas kada imamo izbor pojedinih sudija, red bi bio da tim ljudima čestitamo na dostignuću koja će danas ostvariti i ja kao jedan običan mali profesor, kao građanin ove zemlje razmišljam šta je to što je toliko veliki problem u sudstvu, tužilaštvu i uopšte u toj pravnoj struci gde se se govori o tim advokatima koji su zli, ne znam ni ja šta da kažem, u jednoj grupi manjoj ili većoj. Nije ni važno.Kao običan čovek, dao bih svim tim pravnicima, sudijama i ostalima jedan savet besplatan. Mislim da bi njihov posao bio mnogo lepši, bolji, kvalitetniji ako bi sudili po onoj narodnoj – ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi boga jedinoga, ako bi sudili pošteno i po zakonima.E sada, kakav je problem suditi tako? Ne znam. Oni moraju u svojoj struci to da reše. Oko ovog problema, vezanih za građane, za banke i za sva ta čuda koja nam se događaju, a kada spomenuh građane, onda mi ponovo po ko zna koji put dođe na pamet tekst te zakletve koju mi poslanici polažemo ovde u Skupštini. Danas je kolega to polagao i rekao je pred svima nama da će postupati po najboljem umeću, služiti građanima Srbije, istini i pravdi. Šta je problem onda da i sve drugo u Srbiji bude ispravno i dobro, ako i mi tako radimo? Ne vidim razloga da ne bude tako.Međutim, ne možemo da budemo iskreni, a da kažemo da su te banke dobre, kvalitetne, da one žele dobro Srbiji i građanima Srbije. Daleko su od toga. Ako bih trebao da ih okarakterišem, rekao bih da su to pljačkaške banke. Oni gledaju na svaki mogući način da građanima, komitentima oderu kožu i onda vam dođu i ispostave vam

Da li mu šteluju ventile, da li mu menjaju ulje, dihtung, šta rade?Znači, nađu bilo koji način kako bi vam što više para uzeli. Nemamo službu društvenog knjigovodstva koja je zbilja bila jedna fenomenalna organizacija koja je izuzetno dobro i kvalitetno kontrolisala sve to. Pa smo prepustili taj platni promet bankama, a banke sve rade u interesu da se uništi naša privreda. Nema razvoja, nemamo razvojnu banku, nemamo nekog ko će zbilja te naše preduzetnike, ta naša preduzeća pratiti novčano, finansijski, nego trude da na sve moguće načine unište ovu Srbiju i našu privredu.Gledaju da nam saseku korenje, da nas satru, ali oni greše misleći da nam je korenje u zemlji. Mi smo naopako nasađeni, nama je korenje na nebu ovo su reči igumana manastira Jovanja arhimandrita Mihaila Bikovića. Mislim da je potpuno u pravu. Kompletan evropski, zapadni sistem se trudi da na sve moguće načine uspori, uništi našu privredu, razvoj Srbije i bez obzira koliko god se trudimo mi da tu Srbiju stavimo na noge, uvek se nađu oponenti. Šta je najžalosnije? Najžalosnije je što na toj strani se pojave i neki naši, da ne kažem neki izraz bez veze, građani Srbije, neki koji se prave da su intelektualci, a misle da su intelektualci samo zato što su homoseksualci. Ne, nisu u pravu. Intelektualac je prvo onaj koji voli i poštuje svoju zemlju. Da je sreće da svi budemo jedinstveni, da svi budemo na jednoj frontu u odbrani Srbije. Mi se svađamo i raspravljamo i samo činimo štetu Srbiji. Dokle će to da ide, ne znam, ali pozivam sve da budu dobronamerni, da se potrude da toj Srbiji, našoj otadžbini, našoj zemlji pomognu da bude ono što jeste, jedna čestita, poštena, prosperitetna zemlja. Mi smo narod koji ništa nije dobio na poklon, mi smo sve što smo ostvarili, ostvarili u krvi i znoju svojih predaka i tako moramo da se ponašamo i da postupamo i dalje.Ne smemo da dozvolimo da nama drugi kroje sudbinu i da ta sudbina bude loša po nas i po naš narod.Nadam se da će od danas, pa u buduće i sudovi i tužilaštva i mi ovde u Skupštini, da će sve institucije raditi onako kako sam rekao na početku, u najboljem interesu i umeću i u interes i korist građana Srbije.Da ne gledamo, ružno je kada neko kaže, ja imam puno prijatelja koji su pravnici, koji su sudije, koji su advokati, profesori, lekari, ružno je kada čujete za nekog da je lopov, da je korumpiran, da je ovakav i onakav, a mi smo svi svi istog drveta plod, svi smo mi deca Srbije. Dajte da se urazumimo i da jedanput zbilja Srbija bude normalna, čestita i poštena zemlja kakva u suštini jeste.Izvinite ako sam bio opširan i dosadan. Hvala na pažnji.

Hvala, uvaženi potpredsedniče Orliću.Uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da su danas poslanici SNS predvođeni predvođeni dr Aleksandrom Martinovićem upravo odgovorili na sve ono što predstavljaju insinuacije i sve ono što se piše u tajkunskim medijima ovih dana, a vezano za posebnu aktivnost tri narodna poslanika naše stranke u prethodnih nekoliko dana i predložena autentična tumačenja.Znate, vrlo je teško boriti se protiv dezinformacija i protiv lažnih vesti. Mislim da su moje kolege iz SNS pokazale i kako se bori protiv toga, dakle bori se znanjem, bori se istinom i bori se činjenicama koje su oni tokom ove sednice prikazali u naravno više navrata.Naravno, koristim priliku da podržim i Jelenu Žarić Kovačević i Veroljuba Arsića i Biljanu Pantić Pilju po pitanju njihovog prava koje im daje Ustav ove države da predlažu sve ono što smatraju da je u korist građana i u korist Republike Srbije čiji su oni predstavnici u ovom visokom i cenjenom Domu, dakle u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Smatram Srbije.Smatram da kada su u pitanju ova autentična tumačenja da treba da jednostavno kažemo građanima Republike Srbije o čemu se tu radi i u stvari šta su kolege htele da postignu kroz ove predloge autentičnih tumačenja, s obzirom da prvenstveno želim da raščistimo jednu stvar, a to je da je Srbija jedna kapitalistička zemlja, zemlja otvorene tržišne ekonomije. Sve ono što smo postigli u prethodnih nekoliko godina, a vezano je za političke, geopolitičke rezultate i uspehe, uspehe na planu socijalne politike, unapređenja kulturne politike i svega onoga što predstavlja Srbija danas danas to jeste rezultat uspešno sprovedenih ekonomskih reformi i uspešno napravljene i stvorene tržišne ekonomije zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je naravno sve ovo vreme promovisao politiku konkurencije, promovisao politiku koju je zdušno podržala SNS i naša većina u parlamentu da obezbedimo takav ambijent koji bi podrazumevao jednake šanse za sve one koji učestvuju na jednom slobodnom tržištu koje smo mi tokom ovih nekoliko godina uspeli da napravimo.Ne bih i ne želim da pripadam delu posebno one manjine, onih ljudi koji nemaju nikakvu političku ideju, koji nemaju nikakvu političku inicijativu. Moj kolega Dabić je govorio i pomenuo je ovog Dušana Nikezića. Mislim da običan čovek, niti mi ovde u sali nismo mogli da zapamtimo broj njegovih funkcija i svega onoga što je on radio ili nije radio tokom njegovog mandata u Vladi Republike Srbije. On je danas došao da SNS drži predavanje drži predavanje o tome da je SNS, a posebno naš predsednik nekakav lobista banaka ili bilo kojih drugih institucija, što naravno apsolutno nije tačno.Aleksandar Vučić i SNS su isključivo lobisti građana Republike Srbije i lobisti Republike Srbije i radimo direktno u interesu naših građana i ove zemlje.Da li imamo nešto protiv banaka? Znate kako, najlakše je reći – banke su loše, njihove nameru su loše, one nisu dobre za građane Republike Srbije i naravno mada bi bilo dobro da budemo demagozi, kao što je to radio žuti režim u periodu od 2000. do 2012. godine, ali ne. Mi smo realpolitičari i mi zasnivamo svoju politiku na, u stvari najbitnijim najbitnijim aspektima današnje moderne tržišne privrede koja podrazumeva jednake šanse za sve koji se nalaze u toj tržišnoj utakmici. Kako za obične građane, tako i za privredna društva i za sve one koji žele da investiraju i da rade na tržištu Republike Srbije.Ono što jeste najveći rezultat politike politike Aleksandra Vučića u tom domenu je da svi imaju jednaku šansu, da li dolaze iz inostranstva, da li su to domaći privrednici, da li su to strane ili domaće banke apsolutno nije bitno. Bitno je da svi oni imaju jednake šanse i imaju jednaka prava na ovom tržištu.Apsolutno ne pripadam onom delu ljudi koji će unapred da osudi neku lošu ili zlu nameru bilo kog privrednog društva ili bilo kog privrednog subjekta, pa i banaka. Zašto? Zato što su nam banke potrebne naravno. Zato što banke definitivno predstavljaju krvotok finansijskog sistema jedne države i definitivno da bez njih i podrške kako domaćih, stranih, ali i međunarodnih institucija i banaka, i međunarodnog finansijskog sistema Srbija danas ne bi bilo ovoliko finansijski i ekonomski snažna koliko je to danas.Ali, za očekivati je, dame i gospodo narodni poslanici, da dobijamo ovako nesuvisle kritike i ovakve optužbe kada danas možemo da kažemo, recimo, da je aerodrom „Nikola Tesla“ aerodrom koji se najbrže, koji se najbrže povratio u stanje pre Kovida 19 u celoj Evropi.

6%.Dakle, Srbija je u mnogim aspektima danas prva u Evropi i jasno je da oni koji žele da uruše ugled Srbije, da oni koji ne žele dobro Srbiji, naravno da pokušavaju da uruše upravo taj ugled koji smo sticali prethodnih nekoliko godina ulažući zajedno sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem ogromnu energiju, ogromno znanje i ogromno vreme kako bi Srbija danas mogla da bude jedna nezavisna država, kako bi Srbija bila ono što jeste danas, a to jeste ekonomski lider ovog regiona, ekonomski hab ovog regiona u koji svi, sa bilo koje strane sveta, žele da investiraju.Kolega Veroljub Arsić je rekao jednu vrlo interesantnu rečenicu kada je čuo da dolazi određenih previranja i određenog pokušaja da se ova autentična tumačenja od strane strukovnih udruženja, posebno advokatskih udruženja, označe kao ona koja su uperena protiv građana Republike Srbije. On je tu rekao, ja sam mislio da se radi možda o Zakonu o fiskalizaciji. Mi se kao partija i mi se kao ljudi koji ozbiljno vode politiku i ozbiljno vode ovu državu, određujemo prema svima koji investiraju u ovoj zemlji, koji rade u ovoj zemlji prema tome koliko poreza plaćaju ovoj zemlji, prema tome da li su sposobni i da li su spremni da plaćaju ovoj zemlji porez i da plaćaju obaveze prema ovoj državi.To je nešto prema čemu se određujemo kao najvećoj vrednosti, zbog toga što to u najvećem delu i najvećem procentu utiče na to kako će naši građani živeti. To treba da im je jasno, to treba da im objašnjavamo ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer od toga koliko poreza plaćaju privredni subjekti, privredna društva, da li su to banke, da li su to fabrike, da li su to proizvodni pogoni, da li su to kompanije iz IT sektora, automobilske industrije apsolutno nije bitno. Ali, treba reći da svi oni zajedno učestvuju u tome i u tom rezultatu da mi danas možemo da gradimo autoputeve, da smo mi danas sposobni da gradimo železnicu, da smo mi danas sposobni da imamo tri aerodroma u našoj zemlji i da smo sposobni da budemo samim tim jedna moderna evropska država, ali država koja je spremna i moguće je da uradi to, i to je predsednik Vučić pokazao, da očuva svoj integritet i da očuva svoje vitalne i naravno nacionalne interese.Srbija za vreme tih koji danas optužuju Vučića da je nečiji lobista je bila jedan najobičniji prelat. To je država koja je bila pred ekonomskim kolapsom. To je država u kojoj su kredite za vreme tih ljudi dobijali samo oni koji su bili bliski vlasti, dobijali bez bilo kakve garancije, bez bilo kakve potvrde o plaćanju poreza. Oni su danas došli da drže predavanje Vučiću, koji danas ima privredni rast od 6%, koji ima 3,5 milijarde evra stranih direktnih investicija, koji je obezbedio da ovde dolaze investitori od Japana, Južne Koreje, preko Emirata, Saudijske Arabije, zemalja Evropske unije. Oni su došli da nam drže predavanje o tome kako se vodi država i pritom nas optužuju da smo lobisti nekog poslovnog kartela ili nekog strukovnog udruženja ili određenog dela naše privrede.Ti ljudi su samo i isključivo privredu i privredni sistem ove zemlje gledali kroz to kako će da napune svoje džepove. Njihove gazde, umesto da privlače investicije, oni su osnivali opštinske odbore svoje partije po egzotičnim destinacijama u celom svetu i otvarali račune u državama za koje 90% našeg stanovništva ne bi znalo ni gde se nalaze. I oni su došli da drže predavanje o tome kako razumno, mudro i pošteno voditi ovu državu. E, to je pravi primer kako se oni ponašaju, kako su strukturirani i kakva je njihova organizacija, pokazuje šta znači jedan kartel i kako je organizovan jedan kartel. Tajkun na čelu političke stranke, to je presedan u političkoj istoriji, mislim, gospodine Martinoviću, cele Evrope, u kojoj celo rukovodstvo jedne stranke radi za istog tajkuna i dobija platu od tog istog tajkuna.Zar tog istog tajkuna.Zar oni misle da su građani Srbije nepismeni, da građani Srbije ne mogu da razaznaju šta je njihov glavni interes i da je njihov glavni interes isključivo partikularni, da se domognu kase, da se domognu budžeta Republike Srbije i da ponovo rade ono što su radili od 2000. do 2012. godine, kada su nas i uvukli u ovaj problem koji imamo sa Kosovom i Metohijom, kada su nas uvukli u mnoge probleme. To je rezultat njihove vladavine, 300.000 izgubljenih radnih mesta, i to većinom u privatnom sektoru. To je rezultat, to je njihov semafor i to je ono šta oni pokušavaju sada da ubede građane Republike Srbije da oni to zaborave, da se presvuku u nova odela, u njihova fensi odela, u njihove fensi automobile i da kažu – e, pa, znate šta, puj, pike ne važi, sada je Vučić lobista nekih banaka, ili bilo koga drugog.To su apsolutne neistine. Narod i građani Republike Srbije su to i i te kako prepoznali i zato daju ogromnu podršku Aleksandru Vučiću i SNS, a mi ćemo se ovde kao naprednjaci zalagati da svako od narodnih poslanika, svako, bez obzira da li je član naše stranke ili nije, ima pravo da podnese autentično tumačenje. Ima pravo da podnese nešto i da zatraži da se diskutuje o nekoj temi za koju misli da je važna i od opšteg društvenog, političkog, ekonomskog ili bilo kog drugog značaja. Zato što smo demokratska partija i zato što smo od ove zemlje napravili jednu modernu državu u kojoj ima vladavine prava, u kojoj ćemo podržavati da sve državne institucije budu ojačane, da svi ljudi koji rade u državnoj upravi imaju dovoljno kapaciteta i dovoljno dovoljno znanja da rukovode državom i budu dobri, dobre sluge i građanima i privredi. Tu nećemo demagoški da odvajamo građane i privredu.Važna nam je privreda. Privrednici su naši heroji. Oni plaćaju porez ovoj državi. Od njihovog poreza se ti auto-putevi grade, od njihovog poreza se ova država izgradila i podigla i izdigla svoju glavu u proteklih nekoliko godina. Zahvaljujući njima, da li dolaze iz inostranstva ili su ovde domaći privrednici, naš narod, naši građani imaju prosečnu platu danas od 630 evra. U Beogradu je prosečna plata 702 evra. Minimalnu zaradu smo povećali za 100% u samo proteklih nekoliko godina.E, to je patriotizam, to je Srbija, i niko nas neće zaustaviti u tom procesu privlačenja investicija, razvoja privrede, stvaranja još boljeg i još povoljnijeg ambijenta, zato što mi volimo ovaj narod i volimo ovu državu i u tome ćemo zdušno podržavati našeg predsednika Aleksandra Vučića i slediti politiku SNS. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima Đorđe Milićević. dnevnom redu dve tačke.Predlog odluke o izboru predsednika sudova, ja ću odmah reći da poslanička grupa SPS, naravno, u danu za glasanje hoće podržati ovaj predlog, jer smatramo da je Visoki savet sudstva merodavan da donese adekvatnu i pravu i da izabere one koji su najbolji da obavljaju ovu odgovornu i ozbiljnu funkciju, da je obavljaju pre svega posvećeno i u najboljem interesu građana Srbije.Druga odluka je Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

neko ko deli vrednosti i odgovornosti u radu vladajuće koalicije.Svoje današnje izlaganje ću iskoristiti, jer prosto nemamo drugu priliku da govorimo o toj temi, a smatram da je važna i vezana je za pravosuđe. Vezana je za nešto što se vrlo često spočitava Srbiji na putu evropskih integracija, što je vrlo često sadržano uglavnom u negativnom kontekstu na putu evropskih integracija Srbiji, mada stvari ne stoje i nisu takve, a to je vladavina prava. Mi prosto nemamo drugi prostor i način da pričamo o vladavini prava, osim kada ste prisutni vi tu kao merodavni, kao predstavnici Visokog saveta sudstva ili kada govorimo o temama koje su iz oblasti pravosuđa.Ono što najpre želim da kažem jeste da pravosudni sistem i vladavina prava svakako jesu temelji svake pravno uređene demokratske države, kakva Srbija danas i jeste. Srbija ozbiljno radi na vladavini prava. Ostvarili smo zapažene rezultate u oblasti vladavine prava, po pitanju rodne ravnopravnosti, slobode medija, nasilja u porodici i svim vrstama i svim oblicima diskriminacije. Nijedna zemlja nije uradila više od Srbije u oblasti vladavine prava u poslednjih nekoliko meseci, u to samo potpuno ubeđen. Kada kažem nijedna zemlje, mislim na države i na zemlje koje pretenduju da budu članovi Evropske unije, da postanu punopravni članovi unije.Doneli smo zakone, kao što sam rekao, o rodnoj ravnopravnosti, usvojen je Zakon o zabrani diskriminacije, takođe usvojen je i Predlog Vlade o promeni Ustava. Dakle, strateški interes i glavni spoljnopolitički cilj Srbije jeste punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Srbija pokazuje, Vlada Republike Srbije pokazuje i Narodna skupština Republike Srbije, predsednik države, dakle, svi zajedno pokazujemo odlučnost i opredeljenost na putu evropskih integracija. Međutim, ovo je obostrani proces. Znate, to kada će Srbija i da li će Srbija postati punopravan član Evropske unije ne zavisi samo od Srbije i ne zavisi od toga šta će institucije u Srbiji uraditi konkretno i kada govorimo o vladavini prava, već zavisi od Brisela, zavisi od ostalih država-članica Evropske unije.Pored toga, moram da kažem da smo svedoci i svakodnevnih napada. Samo u 2020. godini evidentirana su, recimo, 63 etnički motivisana napada na Srbe, primetan je veliki broj pljački, sada govorim o Kosovu i Metohiji, uništavanje imovine, napada na kulturnoistorijske spomenike, verske objekte, verske zvaničnike, čak i na srpska groblja.Zašto ovo govorim? Pre nekoliko dana sam rekao i to ću da ponovim i danas, čini mi se da nekako još od 1389. godine pa nadalje, sve su nekako stvari bile usmerene ka Srbiji, navodno od strane onih kojih su ih usmeravali ka Srbiji nisu bile zlonamerne, a Srbija je bila kriva za sve.Srbija je bila kriva i te 1389. godine što je umesto ovozemaljskog života izabrala nebesko carstvo. Srbija je bila kriva i za Prvi Balkanski rat. Srbija je kriva izgleda i za Prvi svetski rat, Drugi svetski rat. Srbija je po oceni Haškog suda o čemu ću nešto kasnije reći i za sve ono što se dešavalo, unapred bila kriva, za sve ono što se dešavalo na prostorima bivše SFRJ. Srbija je kriva za etničko čišćenje Srbija je kriva za etničko čišćenje i za to što je sa prostora KiM proterano preko 250 hiljada Srba i nealbanskog stanovništva što je od 437 mesta u kojima su živeli Srbi etnički potpuno očišćeno 312. Ja želim da vas podsetim da je u Prizrenu koji je bio srednjovekovna srpska prestonica u kojoj je 1991. godine živelo 10 hiljada Srba da ih danas ima jedva 23, da je u Prištini bilo oko 40 hiljada Srba, a da ih danas nema ni stotinak.Srbija je kriva i za Žutu kuću koja izgleda nikada nije ni postojala, jer se ni pominje ni u jednoj optužnici Haškog tribunala. Krivi smo i za Oluju,

što je Jasenovac bio jedini logor u kojem su mučili i decu. Krivi smo i za to što je u Sarajevu nekada živelo 150 hiljada Srba, a danas ih živi jedva mislim negde oko 10 hiljada.Krivi smo i za to što je 15 tona osiromašenog uranijuma bačeno na Srbiju, što ne znamo ni šta doručkujemo, ni šta ručamo, ni šta večeramo i koliko u tome svemu ima osiromašenog uranijuma. Nadam se da će komisija koju smo formirali dati relevantne podatke, dati relevantne činjenice, jer zaista verujemo da će na pravi način odraditi odgovorno, ozbiljno i posvećeno svoj deo posla. Krivi smo i za to što godinama unazad, kao država i kao neko ko se i danas zalaže posebno i predsednik države, Vlada Republike Srbije, a i mi svi zajedno ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije zalažemo se za mir i stabilnost jer smatramo da je lako govoriti ratno huškačkom retorikom. Lako je nešto razgraditi, ali teško je sačuvati mir i stabilnost.Zašto ovo kažem? Pa, krivi smo što nikada nismo prebrojavali naše srpske nacionalne žrtve počev od balkanskih ratova, pa do danas. Zašto to nismo radili? Pa, da ne bi povredili nacionalne emocije drugih država u regionu i da ne bi zaoštravali sukobe i da ne bi produbljivali sukobe. A da li su drugi bili toliko korektni prema nama? Da li su drugi bili toliko pošteni prema nama? sve ovo sam konstatovano ponovo samo da bih postavio pitanje – da li je to vladavina prava? Da li je to vladavina prava o kojoj govori izveštaj Evropske komisije? Prosto mi se čini da od 1878. godine i od kongresa 1878. godine nekome jednostavno ne odgovara jaka Srbija.Maločas sam govorio o provokacijama od strane Prištine. To sam pomenuo pre svega da bih govorio i dao sebi prostora i mogućnost da kažem nešto o Briselskom sporazumu, o dijalogu Beograda i Prištine i da u tom kontekstu poistovetim vladavinu prava. je posvećen dijalogu. Beograd i Srbija i predsednik je to rekao i tokom podnošenja izveštaja u Narodnoj skupštini Republike Srbije vrlo jasno, jedini način da dođemo do kompromisnog i do pravičnog rešenja jeste putem dijaloga.Srbija dijaloga.Srbija ne radi ništa, apsolutno ništa, a ispoštovala je sve ono što je definisano Briselskih sporazumom i poštuje i Briselski sporazum i poštuje i Vašingtonski sporazum. Jedino na čemu insistira je da se formira zajednica srpskih opština i jedino na čemu insistira su nestala lica.

da je vama teško da odgovorite na ova pitanja i ne očekujem da mi odgovorite, ali prosto nemamo drugu priliku da govorimo o ovim temama u kontekstu vladavine prava, a vrlo često nam spočitavaju da smo neko ko ne radi na pravi način na tom Poglavlju 23 kada je reč o vladavini prava, a ja opet ponavljam Srbija je dosta uradila na polju 23 i reći ću konkretno, reći ću konkretno u nastavku šta.Danas imate šta.Danas imate jednu od izjava koja kaže, navodni premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti rekao je danas, da na politički vrh u Srbiji treba vršiti pritisak da prizna zločine. Na političko rukovodstvo Srbije mora se vršiti nezaustavljiv pritisak sa svih strana dok ne prepozna i prizna da je počinila zločine u Bosni, na Kosovu, i u Hrvatskoj, da traži oproštaj i započne proces kažnjavanja zločinaca. Rekao je Kurti povodom usvajanja rezolucije o Srebrenici, prenose Kosovo onlajn.Samo još jedna vrsta pritiska na Srbiji. Ovo je jedna osmišljena strategija pritisaka na Srbiju koja otprilike treba da ide u četiri pravca. Prvi pravac jeste preko država, odnosno da se izvrši pritisak na države koje do sada nisu prihvatile i nisu priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Drugi pravac, jeste da se na svaki način kriminalizuje porodica predsednika države, kao nekoga ko je faktor političke stabilnosti, nekog ko je ujedinio region. Treći pravac, jeste da upravo na ovakav način i upravo ovakvim rezolucijama Srbiju proglase za genocidnu državu, a da mi svi budemo genocidan narod

je ona unutrašnji, koji smo mi doživeli ovde nažalost u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da naše uvažene kolege, koje sede zajedno ovde sa nama, koji su položili zakletvu, koji su potpisali tu zakletvu, da će poštovati Ustav Republike Srbije, zajedno kao svih nas 250, ja nemam ništa protiv njihovog identiteta, ali imam protiv njihovog delovanja koje je protivno nacionalnih i državnim interesima Srbije i Ustavu Republike Srbije, jer je sraman predlog rezolucije koje su podneli.To je, dame i gospodo, ta četvrta četvrta po redu vrsta pritiska koja će u narednom vremenskom periodu biti sprovođena nad Srbijom. Naravno, očekujemo mi bar da će predsednik države biti taj koji će po njihovom mišljenju biti odgovoran za sve. Evo, Španija je već kao i Grčka, to je su bolne i teške teme za nas, jer Španije i Grčka jesu na neki način uspostavile direktne komunikacije sa Prištinom. Ne želimo da kažemo da su podlegle pritisku, ali prosto to jeste na žalost činjenično stanje.Kao što sam rekao, dakle, punopravno članstvo u EU jeste naš strateški cilj i na tom putu pravosuđe je jedan od prioriteta Srbije. Prateći primedbe, pa i kritike Evropske komisije, koja se iskazuje u godišnjem izveštaju o napretku Srbije, Vlada Srbije je usvojila novu nacionalnu Strategiju za razvoj pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine, a revidiran je i Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23. Nova strategija je izgrađena upravo u skladu sa potrebama daljeg jačanja državne uprave, boljoj dostupnosti pravde i većoj pravoj sigurnosti, istovremeno ona je i dokaz da je Srbija spremna da dalje implementira evropsko zakonodavstvo u naše zakonodavstvo. Dakle, harmonizacija evropskog zakonodavstva, srpskog zakonodavstva sa evropskih zakonodavstvom.Takođe prošlog meseca smo usvojili Predlog Vlade Republike Srbije za promenu Ustava Republike Srbije kojim će se unaprediti i ojačati nezavisnost srpskog pravosuđa. Da ponovim još jednom za rad javnosti, nije suština promene Ustava u preambuli niti je preambula tema, tema je kako da ojačamo nezavisnost srpskog pravosuđa i da imamo još efikasniji pravosudni sistem Srbije.Sada kad već govorimo o vladavini prava, gospodine Orliću, da li sam prekoračio vreme, izvinite ja možda nisam, evo ako dozvoljavate smo još par rečenica i završavam.Kada govorimo o vladavini prava, osvrnuću se na nešto što za nas jeste najbolnija tema, a to je taj famozni haški tribunal.Mi, prosto smatramo da Haški tribunal nije ispunio očekivanja, zbog kojih je i formiran, od strane Saveta bezbednosti UN, jer koliko mene pamćenje služi, njegov zadatak je bio pomirenje. Pa, da li je on doprineo pomirenje u regionu? Ne da nije doprineo pomirenju, on je još više razgradio odnose, produbio sukobe i zaoštrio odnose u regionu.I regionu.I u svemu tome, najgore su prošli Srbi i kada govorimo o godinama na koliko su godina osuđeni oni koji su bili zatočeni u Haškom tribunalu, i kada govorimo, nažalost o onima koji su preminuli, a nisu sačekali da se procesi završe.Dakle, pravo i pravda nisu nešto čime se Haški tribunal rukovodio. Međunarodna pravo, opet gledam u gospodina Martinovića, jer poštujem njegovo pravničko znanje, Međunarodno pravo, gospodine Martinoviću ispravite me ako grešim, ne može da bude selektivno i ne može da bude za nekoga manje, a za nekoga više. Ovde imamo situaciju da je unapred Srbija bila okarakterisana i definisana, kao neko ko je odgovoran za sve ono loše što se desilo na prostoru SFRJ.Da skratim, nije slučajno ni to, nije slučajno ni to, što je baš 8. novembra, na dan kada je zakazana sednica Saveta bezbednosti UN, zakazano i izricanje presude Ratku Mladiću, jer je se pretpostavljalo da će upravo tog dana, neko od onih, koji žele da Haški tribunal opstane, jer on nema više šta da radi, on nema više posla, on je svoj posao završio, da uloži žalbe, jer navodno Srbija ne sarađuje sa Haškim tribunalom, jer navodno, nije isporučila dvoje građana, a Viši sud u Beogradu je vrlo jasno rekao, shodno našim zakonima, shodno zakonima Republike Srbije, da nisu ispunjeni uslovi, da te osobe budu isporučene Haškom tribunalu.I tu ima jedno suštinsko pitanje, zašto nikada do sada, ni u jednoj optužnici Haškog tribunala, sastavni deo optužnice Haškog tribunala, nije bila žuta kuća?Pa, da li je postojala „žuta kuća“ ili nije postojala „žuta kuća“? Pa, da li imamo jasne i vidljive dokaze Dika Martija ili nemamo?Ne, nego će sada nekakav advokat Gašić, iz Prištine da podnese prijavu protiv Dika Martija, kako je nelegalno boravio na nekom prostoru, čovek nije ni bio na tom prostoru, čemu svedoči izjava gospodina Vukčevića, nekadašnjeg tužioca za ratne zločine, koji jasno kaže, da Dik Marti nikada nije bio na tom prostoru, a da lično njemu nije dozvoljeno bilo da pogleda taj prostor, gde se sumnjalo da postoje žrtve.Zašto nikada „žuta kuća“ nije bila deo optužnice, nekoga iz Prištine, nekog pripadnika OVK-a, UČK-a, kada je reč o Haškom tribunalu?Dakle, Srbija je pokazala spremnost za saradnju, ali Srbija očekuje smo jedno, a to je istina i pravda i ništa drugo.U kontekstu toga, postavljam pitanje, da li je sve to, ako posmatramo Srbiju korektno, zapravo da li je to u pravom smislu reči vladavina prava?Zahvaljujem i izvinjavam se gospodine Orliću.

kolege poslanici.Današnji izbor sudija i predsednika sudova, nikada nije bilo problem u ovom parlamentu, zato što poslanici SNS imaju poverenja u institucije, na kraju krajeva, i u sam proces predlaganja koji su ovde predmet našeg dijaloga.To je ono na čemu mislim da danas smo svi zajedničkog stava, da ćemo podržati izbor ono što je predlog i vaš i na kraju krajeva Odbora za pravosuđe, ali danas smo imali prilike da otvorimo mnoge teme o kojima mi svi ovde imamo različita sagledavanja i to je ono što za nas predstavlja ustvari današnju temu kao najznačajniju zato što želimo da građanima Srbije obrazložimo šta se dešavalo cele ove nedelje, a mislim i da i vi kao predstavnici VSS, imate sigurno svoje mišljenje i ono što je samo tumačenje Kasacionog suda, koje se odnosi uopšte na temu naplate troškova za obradu kredita, kod građana kojih je dobilo svoj sudski epilog, a ima ih 200 hiljada, negde su tema i politizacija, mnogih političkih subjekata u društvu, koji ne mogu da dobiju podršku građana u političkom životu, pa su zbog toga posegli za preuzimanjem određenih tema u fokusu da brane jednu ili drugu stranu, pozivajući se upravo na interese građana. Zašto ovo govorim?Zato što naplata, kada govorimo uopšte o naplatama obrade troškova kredita do 2012. godine, dok je vladao gospodin Đilas, nije moglo da bude predmet uopšte bilo kog sudskog spora.Znači, nisu ni pokretani ovakvi sudski sporovi, a kamoli da sudije dođu u situaciju da razgovaraju o tome.Od trenutka, kada pričaju advokati sa sudijama da to jednostavno nije moguće, do trenutka kada su banke podržavale isključivo izvođače radova koji su radili, most na Adi, koji su radili rekonstrukciju Bulevara Kralja Aleksandra, koje su podržavali 27 firmi gde je suvlasnik bio Dragan Đilas.Znači pričamo o periodu do 2012. godine, kada ovo uopšte nije bila tema na sudovima, kada nisu postojali sudski postupci, i govorimo o tome da niste uopšte mogli da pričate sa bankama na ovaj način kako građani danas pričaju. Oni pričaju jednostavno na način na koji se presavije tabak i traži se pravo i pravda na sudu.Advokati su ti koji zastupaju vaše pravo i nakon toga dolazi do ročišta, koje sada treba da zaštiti prava građana da može da naplati određene troškove od banke koje do sada nisu nikada mogle da urade to.To su činjenice i to su fakti

i kao narodni poslanici o tome da banka jednostavno naplaćuje određene troškove, ali prvi put nakon dolaska i preuzimanja odgovornosti za vršenje vlasti SNS, je guverner NBS, uspeo sa bankama da izađe na kraj da vi na kraju svake godine, kao komitent određene banke, dobijate napismeno koliko vam banka naplaćuje svaku uslugu, koliko naplaćuje za bilo kakvu, obradu, ne samo kredita, nego usluga onih koji se zovu transakcije, za onaj deo koji se zove naplata naplata troškova, marže, i deo koji se naziva naknada.Posebno, nezavisno od naknada su naplate troškova kredita. Ono što svaki građanin i svako privredno društvo, u kontaktu sa bankom kod povlačenja kredita ima ugovor. U ugovoru se tačno navodi koji su to troškovi i koliko će vas određeni kredit koštati.Svaki građanin ima posebnu i ličnu odgovornost zašto uzima taj kredit i svako pravno lice ima pravnu odgovornost zašto uzima određeni kredit.Kod tog uzimanja kredita, znači vi tačno znate koliko će vas šta koštati i svesno ulazite u taj aranžman, sa druge strane, problem samih kredita u tome koliko će vas koštati, naravno je u trajanju tog kredita i naravno je u ambijentu poslovnom koji imate kada uzimate taj kredit.Ja ću vas podsetiti kada su kada su određeni građani uzimali kredite u švajcarcima, su plaćali kredite koji su koštali basnoslovno i da su njihove rate od 2005. godine do 2019. godine, gotovo se duplirali i došli su do cifre u samim evrima u duplom iznosu. Šta se desilo?Trebalo je da dođe jedan Aleksandar Vučić da rešava probleme zaostale iz 2005. godine, kada je taj gospodin Nikezić vedrio i oblačio na finansijskom tržištu Srbije, kada nije smeo niko banci da kaže „A“, kada su u pitanju krediti i kada je u pitanju promena valutne klauzule ili promena kamatne stope, gde ste jednostavno ušli u taj aranžman sa bankom i ušli u jedan začarani krug gde su mnogi ljudi ostajali bez svog zdravlja i bez života, zbog toga što su uzimali takve kredite.Nemojte

jednostavno, promene samo švajcarce u evre i nastavili da plaćaju stambene kredite.Ja ću vas podsetiti da su tada svi građani preuzeli na sebe obavezu da rešavaju pitanja koja su ovi koji danas brinu o takozvanim građanima zbog naplate troškova kredita, plaćali obradu troškova kredita 5%. Znači, onaj ko je uzeo kredit od 100.000 evra je platio 5.000 evra banci troškove obrade kredita.Prema tome, nemojte nama danas da spočitavate ni, gospodine Đilas, ni gospodo dela advokatske komore, koja želi jednostavno da se dodvori ekipi Đilas, Jeremić, Marinika Tepić, da govorite o tome kako mi ne branimo interese građana Srbije. Mi branimo interese građana onog onog trenutka kada govorimo o tome da banke moraju da definišu šta su troškovi obrade kredita, ali i da kažemo da ti krediti, odnosno troškovi koji su dobijeni dobijeni preko suda koje banka treba da plati ne iznose 100 miliona evra, nego iznose 50 miliona. Onih drugih 50% naplaćuju advokati i naplaćuju sudovi kao svoje troškove. Prema tome, treba biti realan u tome.Banke, kao što vidite, u zadnje dve nedelje jednostavno se spajaju zato što je mala kamatna stopa na tržištu kapitala. Nema tolike zarade banaka kao što je bila pre. Oni svoje poslovanje mora da redefinišu na tržištu kapitala. Spajaju se zato što ne mogu same da funkcionišu.Drugo, žale se Narodnoj banci Srbije da depozit koji daju, koje su obavezni za rad, od 10 miliona evra njima pada. Samim tim, one dovode u opasnost da njihovo poslovanje, jednostavno, biva ugroženo ovde na tržištu u Srbiji.Šta se dešava? Onda kada padne taj depozit između obaveznog osiguranja koje daje kada počinje da radi može da dovede u opasnost da te banke prestanu da rade, a onda sve ove kredite koji građani imaju bi država bila dužna da preuzme. Pa, jel hoćemo da svi građani Srbije plaćaju troškove i advokatima i, jednostavno, kredite građana koji su se zadužili kod banaka? Naravno da nećemo.Naravno da želimo stabilan sistem, naravno da želimo da jednostavno i banke i sudovi sednu za sto i građani sednu za sto i zajedno pokušaju da reše ovaj problem, a ne da svoje probleme lične prelivaju na budžet građana Srbije i ugroze makroekonomsku stabilnost.To nije samo slučaj kod nas, da vam kažem. To se dešavalo i u Italiji. Setićete se da su tri vlade padale zbog problema banaka, jer banke se uvek naplate.U bilo kom slučaju, da li u ovom ili u nekom drugom potezanju potezanju sudskih sporova od strane banaka da bi naplatili svoje troškove, one jednostavno uvek nalaze načina da naplate svoja potraživanja.Prema tome, mi moramo da budemo mudri u ovom slučaju. Mi smo ovde kao država zaštitili i predsednik Vučić interese građana Srbije, onih 200 hiljada koji su dobili sudske postupke, ali jednostavno moramo i advokatskoj komori da kažemo da ovaj motiv koji su oni imali, a to je isključivo njihova lična zarada, u ovom trenutku mora da stanu u interesu građana Srbije.Autentično tumačenje troje kolega naših ovde je bio pokušaj da se jednostavno na određeni način podrži Kasacioni sud u svojoj odluci, a da pokušaju da se zaustave novi sudski sporovi koji bi doneli zaradu advokatima isključivo, a ugrozili jednostavno ne samo građane Srbije u tom delu naplate svojih troškova kredita, već da se preliju problemi u potencijalne probleme za budžet Republike Srbije i to je bio motiv mojih kolega koji su želeli jednostavno da pokušaju da reše ovaj problem.Naravno da rešavanje ovog problema mislim da bi i sudije sada trebale da jednostavno uzmu svoju odgovornost u tom delu kada su u pitanju pokretanja ovih postupaka, odnosno suđenje prema ovim postupcima zato što neblagovremeno jednostavno donošenje određenih odluka, kao što smo videli, donosi i probleme koji mogu da nama svima zapečate sudbinu u tom finansijskom smislu, a ovaj politički deo koji su pokušali, Dragan Đilas, da politizuju ovu temu, pa da napadaju ne samo naše poslanike, nego u krajnjoj distanci njihov cilj je u stvari da se napadne Aleksandar Vučić, za to da ne mislimo na građane Srbije i ja sada postavljam pitanje – zašto je trajao štrajk advokata 2014. do 22015. godine pet meseci? Zato što je ova skupština htela da uvede da jednostavno advokati koji su paušalni poreznici budu na određeni način jednaki sa svim ovim privrednim društvima, a to je da uđu u sistem PDV-a za one koji prekorače određeni limit od osam miliona dinara dinara prometa, da budu i oni koji će koristiti fiskalne kase. U krajnjem slučaju, da daju izveštaju APR-u svake godine o tome koliko je para prošlo.Nemojte da zaboravite da je ostalo do dana današnjeg da su advokati advokati oni koji plaćaju isto porez prema paušalnom rešenju, kao što plaćaju frizeri, kao što plaćaju pekari, kao što plaćaju obućari, a kao što vidite ovde, po njihovom načinu funkcionisanja rada, oni očito daleko više prihoduju i daleko više donose problema kada su u pitanju zaštita interesa građana Srbije u mnogim slučajevima, zato što koriste mnoge tzv. mnoge tzv. pravne praznine ili bi neko rekao rupe u zakonu da bi jednostavno zarađivali mnogo više nego što im pripada.Ja ću vam reći da postoji još jedan zakon u kome oni koriste te praznine. To je, recimo, Zakon o zaštiti informacija od javnog značaja, gde oni, recimo, zastupaju određene građane, koji traže informacije od nekih javnih funkcionera – koliko su, na primer, potrošili za telefon koji je u službenom vlasništvu, pa na primer određeni funkcioneri koji te informacije ne daju u roku koji je naveden moraju da plate određene takse koje iznose od 50.000 do 100.000 i onda naplaćuju kroz to, i tu su poznati neki advokati iz Novog Sada, troškove i advokatima i sudovima koji iznose tri puta više nego što treba da plate, odnosno da daju tu informaciju.Znači, postoje mnoge praznine koje se zloupotrebljavaju i politizuju da bi se napadali ne samo poslanici SNS, već uopšte ljudi koji žele da ovoj državi pokrenu mnoge postupke koji se odnose na ekonomski rast i razvoj u društvu i samim tim oni pokušavaju da ljuljaju određene institucije, čime bi želeli u ovom društvu da simuliraju u tome kako postoji neko opšte nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo je njihovo zato što oni nisu u poziciji da, jednostavno, vladaju ovom državom na način na koji su vladali do 2012. godine uz pomoć određenih tajkuna i ostali su samo restlovi u vlasti koji sada žele da se prikažu kako su oni ti koji sa svojim institucijama, kao što je advokatska komora, vladaju jednostavno kao jedna branša bez koje ovaj sistem ne može da funkcioniše i zbog toga žele jednostavno da građane Srbije stave na svoju stranu kao neke nezadovoljne zastupnike.Reći ću vam, 200 hiljada ljudi koje je dobilo sudski epilog i dobilo rešenja o vraćanju troškova koje je banka naplatila od njih neka se zapitaju da li su dobili sav novac ili su većinu tog novca uzeli i da li je tu interes građana onda u zaštiti ovog parlamenta i Aleksandra Vučića, koji je decidno rekao da građani Srbije treba da budu zaštićeni u ovim postupcima ili su to advokati želeli da da zajedno sa određenim tajkunima politizuju i stave na svoju stranu zarad novih nekih štrajkova koje najavljuju.Mislim da u tome svemu sudije imaju veliku ulogu u tome da objasne i građanima i na kraju tim advokatskim kancelarijama, da je zaista interes građana zaštićen sa odlukama koje oni donose, a i da banke na određeni način će definisati tačno koji su to troškovi koje naplaćuju i neće imati zbog toga problema i mislim da je taj konsenzus u društvu nama svima potreban.Zbog toga ova tri poslanika koji su podneli autentično tumačenje ne treba da završe na stubu srama, jer su želeli samo da pokažu građanima da zaista žele da zaštite ne banke, nego one građane koji koji su jednostavno oštećeni i od strane samih tih advokata.Zahvaljujem se i mislim da sam bila dovoljno jasna kada je u pitanju uloga svakog od nas u ovom procesu. Hvala. Mirković. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, ja na samom početku svog izlaganja želim da istaknem da mislim da je šarenolikost izlaganja kolega narodnih poslanika danas bila potpuna.Mislim da ste bili u prilici da čujete sa kog stanovišta koji poslanik posmatra sve ovo danas o čemu smo diskutovali, ali isto tako, morate da znate i da razumete da svi ovi ljudi danas koji su diskutovali, ali isto tako i oni koji nisu danas stigli da diskutuju, predstavljaju građane i da sve ono što ste danas čuli jesu problemi ili nešto što muči građane, a sa čim smo mi u neposrednom kontaktu.Verujte da jako često se desi da za neke primere ili neke stvari čujemo u direktnoj komunikaciji sa građanima i da te stvari iznosimo ovde u parlamentu u plenumu, jer mi ipak predstavljamo njih i oni, zahvaljujući njima mi se danas ovde nalazimo.Pravosuđe i sve ono što ste danas mogli da čujete je jako osetljiva stvar. Ne trebam to posebno vama da naglašavam koji se bavite time, ali mislim da kada govorimo o nekim jako bitnim stvarima, ali i kada se govori o nekim manje bitnim, neophodno je uvek se osvrnuti na nešto što je bilo u prethodnom periodu ili na nešto što je ostavilo dubokog traga, najčešće negativnog.Danas je neko od kolega narodnih poslanika diskutovao i pomenuo tu reformu pravosuđa koja se ponavlja često u izlaganjima, ali iz mog ugla ne dovoljno. To što je urađeno te 2009. godine, ostaje presedan, ne samo u Evropi, već u celom svetu, u velikoj meri posledice toga se i danas osećaju. Znate, te 2009. godine je blizu 1.000 ljudi izbrisalo gumicom. Dakle, jednim potezom je skoro 1.000 ljudi ostalo na ulici, bez bilo kakvog obrazloženja ili, ako je već i postojalo neko obrazloženje, nije bilo adekvatno.Ono što je jezivo jeste činjenica da su se ti ljudi, ispravićete me ako grešim, ali mislim da je bio baš 18. decembar, pojavili na posao i shvatili da na tom poslu neće više raditi.

rade.Tako nešto je nepojmljivo i mislim da se tako nešto nikada, uveren sam, nikada ranije nije desilo, ali sam još sigurniji da se nikada više nigde neće ni desiti i to što se desilo u našoj zemlji tada, ljudi koji su vodili Srbiju u tom periodu, nevešto su pokušali da odbrane, jer nije bilo zdravog razuma koji je to mogao da prihvati, a i šteta koja je načinjena kasnije, koja se procenjuje do evra izračunata je 44.484.839 evra, dakle, na kontu obeštećenja plate i svega onoga što je moralo da se plati.Ovakvu štetu su napravili ljudi koji su samo želeli da neko drugi njima podoban dođe na mesto koji će odlučivati ili koje je bitno. Ti isti ljudi danas, koje predstavljaju, pre svega, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić, su najoštriji kritičari svega što se desi ili izgovori u ovom plenumu.Predsednik naše poslaničke grupe Aleksandar Martinović u svom izlaganju je najbolje to definisao. Dakle, narodni poslanik ovde bukvalno, kako bi oni to želeli, nema pravo da se izjasni o bilo čemu, pokušavajući to da sakriju pod nekakav obračun sa političkim neistomišljenicima.Apsolutno se ne radi o tome ni jedne jedine sekunde, niti to ima bilo kakve veze sa tim. Narodni poslanik ima pravo da diskutuje o svemu onome što se tiče građana Srbije, pa isto tako i o pravosuđu.Ovih dana smo bili u prilici da čujemo kako, eto, sve što se dešava u Narodnoj skupštini nije legitimno, pa će oni to tobože jednog dana kada dođu na vlast, sve ove zakone i odluke da ponište. I to je vrlo zabrinjavajuće, jer shvatate da imate posla sa ljudima koji dok su bili na vlasti su se isto tako ponašali, u prevodu, sve ono što je njima odgovaralo, bilo je u skladu sa zakonom, a sve ono što njima nije odgovaralo, gledali su da pronađu neku rupu u zakonu ili ga izmene tako da njima odgovara.Ovde su se pominjali konkretni neki primeri. Mene uvek pravosuđe asocira i zabrinjava u tom delu što pravda nije jednaka za sve, a najčešće tu nepravdu osećamo mi koji pripadamo SNS.Ovde sedi sedi i kolega Rističević, koji je, igrom slučaja danas sam video priveske njegovog automobila, kada je napadnut ispred ovog doma, dakle, od statusa oštećenog i žrtve napravila se atmosfera da je tobože on nekog napao. Deset ljudi je pokušalo da ga linčuje. Iskoristili su snimak koji je izvučen, gde je držao priveske od ključeva, samo ih je držao u ruci, ne bi li od njega napravili napadača, prokomentarisali su da je to nož. I danima se vodila hajka.

Nažalost, on je o tome pričao, ali ne želi naširoko da diskutuje o tome kolega Rističević. Imate priliku i da u tim procesima, ispostavlja se kao da je on nekog napao.Onda napao.Onda se pitate da li čovek koji podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića apsolutno ima neka prava?Kada govorim o ovome, žao mi je što sam bio u pravu kada sam govorio pre nekog izvesnog perioda da će biti normalno da nasilje i pretnje koje preživljavaju ljudi koji su deo SNS ili samo podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića biti normalno.Danas je diskutovalo sigurno preko 30 narodnih poslanika. Niko, ali bukvalno niko od narodnih poslanika se nije setio da je prošle godine na današnji dan ispred Doma Narodne skupštine počeo festival nasilja, dakle, u julu mesecu prošle godine ovde su se dešavali protesti, nasilne nekakve demonstracije određene ekstremne grupe koje je motivisao i predvodio Dragan Đilas, Vuk Jeremić, koji su ovde ispred ovog doma, u pokušaju da ga zapale, povredili više od 100 policajaca, desetina od njih je imalo teške telesne povrede. Danima su pokušavali to da predstave kao nekakve demonstrante koji nemaju više strpljenja, ali ne znam za šta. Jedan policajac je preživeo prelom obe noge. Na njih su bacane kamenice koje su težile i preko pet kilograma. Pokušavali su to da predstave kao remećenje javnog reda i mira. Ako bacite na nekog kamen koji teži više od pet kilograma, zar to nije pokušaj ubistva?Prošlo je godinu dana. Ne znam da li je ko i kakvu kaznu dobio za to što je radio?Vidim da danas neki ljudi koji su učestvovali u tim demonstracijama, zamislite to licemerstvo, žale se i kukaju što se protiv njih 30 vode neki procesi. Pa, čekajte, da li stvarno smatrate da je normalno da policajcima lomite noge, razbijate glave, da ih gađate kamenicama, bakljama, flašama i da se sutra pitate zašto neko vodi bilo kakav proces protiv vas?Interesantno je i da danas se pojavila vest, opet licemerno, u jednom delu medija koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, koji od čoveka, od dokazanog nasilnika koji je već jednom bio osuđivan na zatvorsku kaznu, doduše, tada za proneveru, a tiče se Bulevara Evropa u Novom Sadu, radi se o Bori Novakoviću, čovek kuka što je, ne znam ni ja šta sad, osuđen ili šta se desilo, za sve krivi Aleksandra Vučića.Naime, Tviteru, na svom tviter nalogu on je objavio, prva - Aleksandar Vučić odmazda za odlazak u predsedništvo je stigla, osuđen na šest meseci zatvora, dve godine uslovno zbog sprečavanja služenog lica u vršenju službene radnje, Vučić mora pasti do pobede.Poštovani građani Srbije, narodni poslanici, ja samo želim da vas podsetim da je pre tri godine u pokušaju da odbrani nekakvu svoju baštu, nekog kafića, jer je tada u opštini Vrbas postojalo rešenje, jer dažbine nisu plaćane 11 meseci, dugovi su dostigli vrednost od 135 hiljada hiljada dinara, zakupnina nije plaćena 11 meseci, postojalo je rešenje gde je ta bašta trebalo da se ukloni. Policija koja je asistirala tu je bila izložena napadu koji je trajao više od pola sata. Predvodio ga je čovek koji se predstavljao i bahatio tamo kao funkcioner Narodne stranke, taj isti Bora Novaković i sada, nakon tri godine, kaže stigla je odmazda zato što je upao u predsedništvo Srbije. Da ne postavljamo to pitanje šta bi se desilo u nekoj drugoj zemlji da tako upadnete u predsedništvo.Ovo nije zabrinjavajuće, ovakve su pretnje od njega očekivane i dešavaju se u nazad već jako dugo. Međutim, ono što mene posebno interesuje i brine, a ovo je i pitanje za sve nas, pa i za vas koji ste u pravosuđu, da li će neko da reaguje i da li će neko uzeti u obzir ovo što je izjavio Vuk Jeremić predsednik te njegove stranke kukavice hoćete da strpate u zatvor potpredsednika Narodne stranke, može, ali onda ćete morati nas sve zajedno da odvedete, baš me zanima kako ćete to da uradite.Evo, ja vas pitam sada sve prisutne - šta ovo treba da znači, kako ovo može da se protumači? Kako ova otvorena pretnja može da se protumači i kakva se poruka šalje ljudima koji sude sudijama tužiocima? Dakle, da li sada Vuku Jeremiću, Draganu Đilasu, bilo kome od te ekipe koja predstavlja bivši režim DS, koji danas pretenduje da se vrati na vlast, iko sme više da ukaže da greše ili u još goroj situaciji da li se ovim šalje poruka da ćete, ukoliko nekog od njih osudite zato što je prekršio zakon, odmah dobiti nekakav revanšizam, lustraciju ili ćete biti proganjani?Mesecima i godinama unazad slušamo kako tobože Aleksandar Vučić, narodni poslanici, ministri, bilo koji predstavnik SNS vrši pritisak na sudije, pravosuđe ili kako god. Ja vas samo pitam - šta bi se desilo da je bilo koji funkcioner SNS fizički napao policajce u vršenju službene dužnosti? Krivični zakonik, mislim, 323. Šta bi se desilo da je to neko uradio od funkcionera SNS? Ne mora čak ni da bude funkcioner, aktivista, a da ne govorimo o tome da je predsednik naše stranke ili bilo koji član visoki, istaknuti funkcioner, član predsedništva izjavio i pretio sudijama ili onim koji tu kaznu trebaju da sprovedu.Ja vam na ovo ukazujem iz prostog razloga što predugo se stvara atmosfera da možete da učinite šta god želite samo ako ste protiv SNS i predsednika Aleksandra Vučića i da za to nećete snositi posledice i možete da pretite, možete da napadate, možete da nazivate najgorim imenima, možete da ugrozite i život na taj način, ali ispada da je to legitimno samo zato što ste protiv Aleksandra Vučića. Ja mislim da to nije dobro i svakako, sa time završavam, ne tražim da se prema suprotnoj strani ili političkim neistomišljenicima postupa isto tako, već da zakon bude jednak za sve i da zakon važi jednako za sve i da se prema zakonu jednako postupa prema svima, ali samo iz ovih primera ste mogli da vidite koliko najčešće ljudi koji predstavljaju SNS su oštećena strana i za nas nekako uvek nema pravde.Nemojte da smatrate ovo da bilo ko kuka ili se žali. Ne, neće to nas ni destabilizovati niti ubiti naš moral da se borimo još jače i još bolje za našu Srbiju. Samo vam sugerišem, ali pre svega građanima Srbije, da vide u suštini i praksi kako zapravo stvari stoje i za sam kraj jedino što imam da poručim jeste da sam uveren da će sudije nastaviti da čuvaju našu zemlju, da čuvaju zakon i da ga sprovode, ali isto tako ih molim da nikada ne podlegnu bilo kakvom pritisku koji vrši i Đilas i Jeremić i Tadić i svi oni ljudi koji opet žele da se dočepaju vlasti zarad ličnog interesa, jer takvih pritisaka će bitu u narednom periodu još više. Samo ih molim da uvek postupaju po zakonu, po pravdi, jer mi rezervnu otadžbinu nemamo, Srbija je nama jedina kuća, jedini dom i zato svi zajedno moramo da radimo na očuvanju istih. Hvala vam i živela Srbija! Hvala.Reč ima Zoran Tomić. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, imali ste upravo priliku danas da čujete otvorenu diskusiju mojih kolega narodnih poslanika koji su pravi predstavnici građana i ovo je pravi primer za šta služi plenum, a to je da se upravo problematika sa kojima se građani Republike Srbije susreću otvoreno iznosi, da se o njoj diskutuje i da ovde radimo na rešavanju tih problema.Takvu diskusiju niste imali priliku da čujete pre 2012. godine zato što tadašnji žuti režim apsolutno građani Srbije nisu ni interesovali. Ono što njih interesuje jeste da napune svoje duboke džepove, da sopstveni interes zadovolje, oni su smatrali da su sami sebi dovoljni, a da su građani Republike Srbije samo ovce za šišanje koje treba da služe da izbore izađu i da prosto zaokruže ponovo njih i da im daju nove četiri godine kako bi nastavili svoju pljačku.Godine 2012. građani Srbije su jasno rekli – ne pljački i uništavanju Srbije i dali poverenje politici SNS i Aleksandru Vučiću koji to poverenje iz godine u godinu i svakog dana potvrđuju radom, time što otvaraju nove fabrike, time što rade na reformama koje daju rezultate, a jasno možemo videti razliku i kada pogledamo i makroekonomske pokazatelje i kada pogledaju građani Republike Srbije u svojim novčanicima da su, za razliku od period 2012. godine kada su bili prazni, danas puni i svakog dana plate i penzije sve više rastu. Kao što i plan Srbija 2025 kaže, do 2025. godine prosečna zarada u Srbiji biće 900 evra, prosečna penzija biće 440 evra, a sa statistikom koju pratimo jasno vidimo da taj trend pokazuje odličan pravac i da smo uzeli zamah u tome da to ispunimo.Nas ništa ne čudi što opozicija maksimalno koristi kako društvene medije tako i svoje da napada sve ono što je dobro u Srbiji. Jasno možete da vidite da ni na koji način se ne trude da rezultate i uspehe koje država ima na međunarodnom i domaćem planu prikažu i onom malom broju ljudi koji te njihove medije prati, a verujte iz dana u dan sve ih je manje i manje, bez obzira što oni u svom vlasništvu imaju možda najvećeg kablovskog operatera, koji nameće svoje kanale i svoje programe, da budu na prvom mestu sve manje ih prati.Tako da nas ništa ne čude ni napadi koje su imali i na uvaženu koleginicu, poslanicu Pilju. To je nešto što iz dana u dan oni rade, recikliraju, pa samo menjaju imena uvaženih kolega narodnih poslanika gde pokušavaju na taj način da kažu da ako oni nisu narodni poslanici da svako drugi koji je u ovoj skupštini poslanik to i nije, ne radi posao, da samo oni znaju da rade posao narodnog poslanika. Zapravo ne znaju.Kao što rekoh, do 2012. godine pokazali su da ih građani Srbije nisu interesovali, nakon toga kada su prešli u redove opozicije ponovo su pokazali da ih građani Republike Srbije ne interesuje ni njihovi birači, a i to danas pokazuju kada su vanparlamentarna opozicija. Umesto da su stavili prst na čelo i da su se pitali zašto su vanparlamentarna opozicija, oni to čak ne rade, nego se trude da bez izbora, bez podrške građana ponovo zasednu u klupe, da ponovo vode ovu državu, a zapravo bi samo nastavili svoju pljačku i da novac koji nisu uspeli da pokradu, pokradu i stave na svoje privatne račune.Kao račune.Kao što smo videli danas, koleginica Pilja je jasno pokazala da se industrija Dragana Đilasa nije zaustavila, ona se zapravo tek zahuktava i da odlično manipulišu i sagovornicima koje pozivaju, da tobož navodni profesionalni novinari

tu njihovu profesionalnost da li će ovo pismo koje je upućeno od strane njihovog sagovornika biti objavljeno ili ne, a građani Republike Srbije su danas imali jasno dokaz da vide, zapravo, kako se njihovi mediji bave tim novinarstvom i šta oni rade.Ono što je posebno interesantno jeste da uporno Dragan Đilas, da uporno Vuk Jeremić i drugi ti njihovi mikro-lideri izbegavaju da sebe testiraju, pa čak i u svojim nekim istraživanjima da sebe kandiduju za određene funkcije i onda se služe nekakvim manipulacijama, pokušavaju da sabiraju babe i žabe da pokažu kako, tobož, imaju, ne znam, veću podršku nego što ima predsednik Aleksandar Vučić, kako, eto, njihovo vreme dolazi, vreme Aleksandra Vučića se završava, ali ne uspevaju u tome.Onda u svojim medijima čak ne uspevaju ni sebe da kandiduju kao nosioce liste ili za odgovorne funkcije, nego stavljaju svoje poslušnike, svoje upošljenike, konkretno ovde govorim o Mariniki Tepić koja je, svima je nama jasno, zaposlena kod Dragana Đilasa u njegovom „Multikomu“, gde se nikako ne trude da pokažu njihovu imovinsku kartu, ali zato odlično znaju imovinsku kartu svakog od nas narodnih poslanika, a ta imovinska karta je, verovali ili ne, ono što imamo puta 10, puta 100, u zavisnosti kako žele da čitaocima prikažu.Onda je ispalo da je ta Marinika Tepić ne ne samo da je najbolje od svih funkcionera, od svih upošljenika Dragana Đilasa, u ovoj njegovoj firmi za nosioca liste, već je bolja i od samog Dragana Đilasa, jer po onome što smo ovde mogli da pročitamo i ono što imaju od podrške, podržavaju upravo za sve funkcije koje ova država može da ima, od nosioca parlamentarne liste, od mesta narodnog poslanika, pa do predsednika Republike, pa na kraju čak i do gradonačelnice grada Beograda.Sad kad govorimo o sudovima, ono što sam i od svojih uvaženih kolega pravnika mogao da čujem, a to je naravno ona procedura kada dođete pred sudiju da se vi legitimišete da, zapravo, dokažete da ste to vi, pa, eto, bilo bi lepo da Marinika Tepić pokaže i svoj pasoš i da pokaže svoju ličnu kartu kako bismo utvrdili da li ispunjava uslove za sve ove funkcije koje može da obavlja. samo srpsko državljanstvo ili možda i rumunsko? Da li ona ima mesto boravka u Pančevu, Novom Sadu ili možda čak i u Beogradu, pošto, eto, nismo znali da ima uslove, da može i u Beogradu da se kandiduje za mesto gradonačelnika.Ono na šta bi ona trebalo verovatno da obrati pažnju, a u mnogo slučajeva smo mogli da vidimo, to je velika sujeta koja postoji kod tih mikro-lidera, evo, čuli smo od kolege Aleksandra kakva je ta sujeta kod Vuka Jeremića koji, naravno, sve ono što mu ne odgovara i kada god se skrene pažnja na ono što greši, preti se nekim revanšizmom, preti se time da će izvršiti lustraciju, ne znam ni ja šta već neće da mu padne na pamet, pa se bojim, bogami, da će Marinika Tepić nadrljati kod svog gazda Đilasa, jer ono što je njihov plan za dan posle, o čemu ne pričaju otvoreno, a svi to znamo, jeste da je Dragan Đilas ovako njima rekao – Beograd je moj plen, nemojte slučajno da ste mi dirali Beograd, a ostatak Srbije dogovorićemo se.A znate kako će Srbiju podeliti? Tako što će kao kokoškama i ćurkama na farmi da im baca one mrvice, ako budu ponovo došli na vlast, da njima baca mrvice da ih hrani, a sve ostalo on će uzeti za sebe. Dobro, s ozbirom da se Mariniki često priviđaju umesto umesto kokoški droge i dileri, ne čudi me, zapravo i ophođenje gazda Đilasa prema njoj, ali ni prema njegovim saradnicima na ovaj način.Ovo je Srbija koju svakako mi ne želimo. Mi ne želimo da se vratimo u onu Srbiju kada su načinili tu sramnu i užasnu reformu pravosudnog sistema gde su jasno hteli da i tu granu vlasti stave pod svoju kontrolu, gde se jasno znalo ko može da dođe do pravde a ko ne. Opet kažem, nije se ništa radilo u interesu građana, i, kao što je uvaženi kolega rekao, doživeli smo situaciju da i ljudi u pravosuđu sutradan se probude i samo vide, zapravo, da više nisu zapošljeni, da više ne rade svoj posao za šta su se i školovali i usavršavali.To nije, nažalost, bila praksa samo u pravosuđu, to je bila praksa svuda u celokupnoj privredi, jer ono što njih interesuje jeste sopstveni kapital, punjenje sopstvenih džepova, a ne građana Srbije, tako da smo imali situacije i prizore gde smo videli preko pola miliona građana koji su isto tako preko noći ostali bez posla, gde njihove firme koje su decenijama unazad uspešno poslovale i za šta su se oni borili i trudili su bile zakatančene i ostale bez perspektive.Dolaskom perspektive.Dolaskom SNS i Aleksandra Vučića ta perspektiva se menja, danas imamo nikad manju stopu nezaposlenosti, danas imamo nikad veće plate i penzije. Ono što je za ponos jeste da se mladi ljudi vraćaju u državu Srbiju, u njoj vide perspektivu. Gradimo fabrike, gradimo i unapređujemo obrazovni sistem, gradimo naučno-tehnološke parkove. Opet kažem, ponosan sam što će u Kruševcu biti izgrađen i industrijsko-tehnološki park koji će biti odlična perspektiva za celokupan kraj. Podižemo infrastrukturu, podižemo uslove za dovođenje stranih investitora, a upravo pripadnici te Stranke slobode i pravde, gde od pravde nema ni P, govore kako, eto, tobož, investitori ne žele da dođu u Srbiju jer nije ništa unapređeno.Sve je unapređeno i pravosudni sistem je unapređen, jer je pravosuđe jako bitno za privlačenje investitora, a statistika i broj investicija, njihova vrednost ovde jasno govori da poverenje i u pravosudni sistem, kako naših građana, tako i privrednika sve više raste, zato što nastavljamo te reforme, nastavljamo u onom pravcu u kome i treba da idemo, a to je da život za građane Republike Srbije bude sve bolji i bolji.Tako da, u svakom slučaju mi prvi nećemo pokleknuti, nećemo dozvoliti da nas oni zastraše, da nas uplaše, mi ćemo i dalje biti glas naroda. Trudićemo se da ono što nam građani saopšte kao probleme ovde iznesemo da zajedno radimo na njihovom rešavanju. U danu za glasanje ćemo podržati predloge predsednika sudija koje će imati svakako težak zadatak pred sobom, da nastave uspešno da sprovode ovu reformu. Hvala.

određene sugestije i predloge i to ću u svom govoru potkrepiti i činjenicama.Rekao bih da sudstvo i tužilaštvo slabo sarađuju međusobno i sa MUP-om, međutim, MUP nije prepreka toj saradnji. Sudstvo i tužilaštvo slabo sarađuju takođe i sa antikorupcijskim regulatornim telia i svi su se oni ušemčili negde u svojim restriktivno shvaćenim nadležnostima. Mislim da tu o nekoj aktivnoj saradnji u borbi protiv korupcije nema reči. nema reči. Predlažem aktivnu, direktnu saradnju svih pojedinaca i organa, dakle, svi ovi pojedinci u svim ovim organima moraju da daju svoj lični doprinos, da se lično angažuju, a ne samo da restriktivno shvate svoj posao, kao ja sam samo sudija, nisam nadležan za ovo, a ja sam samo tužilac i ja ne mogu, ja sam samo član poreske uprave, pa ne mogu i onda svi ne sarađuju. To tako ne ide.Kolega Mirković je ukazao, naravno mi smo nezavisno pisali svoje govore, ukazao je na jednu značajnu stvar i mislim da je to bitno, da podsetim i vas dve gospođe, da je tačno pre godinu dana pokušan državni udar u ovoj zemlji, da je napadnuta Skupština i da je taj napad trajao sedam dana, a da su nalogodavci i organizatori Đilas, Nogo, Mlađan Đorđević i takođe i inostrani faktor. Podsetio bih da je povređeno 140 policajaca, naneta je velika materijalna šteta i da podsetim da je i pre godinu dana i danas pravosuđe ćutalo o ovim zločinima. Ćuti i danas. Oglašavao se jedino MUP tada.Međutim, ono što je frapantno je da za ovaj napad na Skupštinu i ovo su zaista zločini, do dana današnjeg nije odgovarao niko i zato govorim o tome, jer treba da biramo recimo tri predsednika suda.

Narodna stranka Vuka Jeremića i SSP Đilasa, kao važan deo svog programa i bilo bi zanimljivo da li će se pravosuđe ikada oglasiti o ovome, neki tužilac slučajno da kažu da li je to protivzakoniti, tvrdim da jeste. Znači, kao deo svog programa ove stranke navode otvoreno revanšizam i lustraciju protiv pripadnika sadašnje vlasti i funkcionera SNS predsednika Vučića i članova njegove porodice.Kada se pogledaju izjave Đilasa, Marinike Zhivcu Cijobanu, poznate kao Tepić i Jeremića vidi se da oni pod revanšizmom i lustracijom podrazumevaju osvetu, otvorenu osvetu i odmazdu i o tome jasno govore.

i kaže – insistiranje na takvoj retorici revanšizma i lustracije, ima puno negativnih konotacija i taj termin više zvuči kao pretnja osvetom nego kao deo legitimne političke borbe, to kaže „Dojče Vele“.A o toj krvožednosti i želji za odmazdom svedoče i sledeće izjave da ne mislite da pričam prazne priče. Predsednik Narodne stranke Jeremić 25.4. o revanšizmu je rekao „Promena sistema nije moguća bez revanšizma koji mora biti sproveden, pazite, nemilosrdno. Ako se Narodna stranka bude pitala 6. oktobar će se dogoditi, a najava 6. oktobra, to odmah da vam kažem je najava krvi i nasilja, jer to je predviđao onaj nedosanjani 6. oktobar 2000. godine. Nastavljam, kaže Jeremić – ne bude li revanšizma, banditi na javnoj sceni, bitange iz Skupštine, to je uputio nama, će opstati i nastaviti da zagađuju javni prostor, to ne sme da se dogodi“ kraj citata.I u tom kontekstu Jeremić je otvoreno pominjao i novu OZNU i kožne mantile i teror, citiram ga „Odmazdu nad svima koji drugačije misle, linč rulju i neselektivnu osvetu“. Jeremić je takođe 19.6. rekao „Revanšizam znači da će do promene vlasti biti trajno posle promene vlasti, biti trajno zabranjen rad SPS i svim derivatima SRS, uključujući i SNS. Revanšizam kaže Jeremić je i trajna zabrana televizije „Pink“, revanšizam je da budu zatvoreni Ana Brnabić i Aleksandar Vulin“, kraj citata. To je sve rekao Jeremić.Kovačević Siniša je to isto govorio. On je čak eksplicitno pominjao, revanšima će, kaže Kovačević Siniša, biti ne samo prema sadašnjem predsedniku Srbije i SNS Aleksandru Vučiću, nego prema svim ljudima koji su ukaljali obraz. A sada ko će to da oceni, verovatno samo Siniša Kovačević.Na tom tragu je i tajkun Đilas, 26.5. je izrekao sledeće pretnje na TV „Nova S“. Na pitanje voditeljke koja je učinila jasnim njegov odgovor, pitala ga je lepo voditeljka – kažete lustracija, iz Narodne stranke to zovu revanšizmom, kako se to radi i ko to procenjuju ko su ti ljudi koje treba lustrirati? Oligarh Đilas otvoreno lepo kaže kome će se svetiti – lustriraćemo ljude koji su se bavili nekom javnom delatnošću pre svega, što znači da se odnosi na političare, ali i ljude koji su koristili medije da šire mržnju. U sklopu cele te priče to će se odnositi na sve ljude poput Dragana Vučićevića, ali i na ljude koji danas rade na „Pinku“ i na „Hepiju“, evo uzeću primer gospodina Bakareca, to su ljudi koji napadaju druge, poslanici su. Ta mržnja koju oni šire, te napade koje prave, pa neko mora za to da odgovara, kaže Đilas. Znači, odgovaraće svi, neko mora da stavi tačku na te političare.Dakle, Đilas hoće da stavi tačku na sve nas. Moje pitanje je, kako će tu tačku da nam napravi? Da li će da nam napravi tu tačku metkom u čelo? To da pitamo Đilasa.Na

Ona je opet prizivala nasilje i kako ona planira da nasilno preuzme vlast, lepo je rekla, kaže Marinika Zhivcu Cijobanu – ne znam šta podrazumeva mirna predaja vlasti, to ne dolazi u obzir. Moja generacija je ostala dužna da završi ono što je započeto petog, a nije završeno 6. oktobra. Opet priziva krv.Da još jednom razjasnim. Marinica Cijobanu ovde ništa ne insinuira, ništa ne govori indirektno, ona lepo kaže da mirna primopredaja vlasti ne dolazi u obzir, već samo nasilno otimanje vlasti u krvi. To govori Đilasova kandidatkinja za predsednicu Srbije i njena osnovna tačka programa je nasilna promena vlasti u krvi i ništa drugo, kaže ona, ne dolazi u obzir.Pazite, ova izjava bi diskvalifikovala svakog drugog kandidata, a ja lepo kažem – gospodo tužioci probudite se. Svi ovi ljudi koje sam nabrojao, uključujući i druge funkcionere Narodne stranke i SSP su počinili ovim više krivičnih dela. Prvo prete urednicima medija, prete svim novinarima i prete svim zaposlenima na „Pinku“ i „Hepiju“, prete vlastima, prete svim političarima neistomišljenicima, prete poslanicima. Čime prete? Prete revanšizmom, lustracijom, u stvari odmazdom, prete da će oduzimati nacionalne frekvencije, prete da će zabranjivati političke stranke gospodo. Da li znate kako se to zvalo u četvrtoj deceniji prošlog veka? To se zvalo nacizam i fašizam.Sve to što sada najavljuju Đilas, Jeremić, Marinica Cijobanu Zhivcu, Kovačević, Gajić i drugi, to sve su radili nacisti u Nemačkoj, fašisti u Italiji onda kada sam naveo. A Marinika Cijobanu srpski narod, pored ovoga svega, proglašava genocidnim i predlaže rezolucije o genocidu o Srebrenici, a jedna njena rezolucija je danas usvojena u parlamentu lažne države Kosovo u Prištini. Vrlo rado su uzeli njen tekst pa ga tamo usvojili, kao što su ga usvojili u Crnoj Gori.Marinika Tepić Cijobanu, potpredsednica Đilasovog SSP, kao pripadnica rumunske manjine, i svaka čast Rumunima, ona nikada nije osudila zločine nad Srbima u ratovima 1990-tih, nikada nije osudila genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima koji se dogodio u ustaškoj NDH, nikada nije osudila zločine nacističke Rumunije u Drugom svetskom ratu, u samoj Rumuniji kada je ubijeno preko 400 hiljada Jevreja i Roma i Marinika nikad nije osudila zločine rumunskih nacista, a bilo ih je u Srbiji.Šta Đilas, Jeremić sledeći, on otvoreno kao što vidimo zastupa revanšizam i odmazdu, a sa Đilasom ga povezuje samo jedna stvar, a to je pljačkaški profil ličnosti. Podsetiću vas, Jeremić je od kriminalaca iz inostranstva do 17 godine dobio sedam i po miliona dolara navodnih donacija, a dok je bio ministar osumnjičen je da je oštetio državu za šest miliona evra, a Đilas sa druge strane, da on zaista želi odmazdu ovde u formi lustracije, svedoči i njegov nasilnički i pljačkaški psihološki profil. Setimo se njegovih pretnji da će policajci, direktno im je pretio više puta, ostati bez posla. Setimo se njegovog javnog psovanja i vređanja. Setimo se njegovog napada za govornicom u Skupštini Grada, na našeg sadašnjeg poslanika Aleksandra Mirkovića. Setimo se Đilasovih pretnji predsedniku Republike godine, rekao je – kukavice jedna bolesna, platićeš kad tad. Setimo se Đilasovog porodičnog nasilja u produženom trajanju gde je upućivao pretnje smrti bivšoj supruzi kada su žrtve bili njeni roditelji penzioneri. Setimo se onog kapitalnog koliko je gramziv tajkun Đilas tokom 10 godina na tri političke funkcije opljačkao je 619 miliona evra putem zloupotrebe službenog položaja i trgovinom navodno, prepoštena Marinika nije pelcovana, znate, protiv pljačke i nasilja. Navešću vam sledeće. Ona je vlasnica niza nekretnina u Novom Sadu i Pančevu za koje ne može da pruži suvislo objašnjenje o poreklu. Te nekretnine je stekla dok je bila pokrajinska sekretarka za omladinu i sport, prvo stan u Novom Sadu od 123 kvadrata u strogom centru, koji vredi preko 250 hiljada evra. Kako je skromna sekretarka mogla to da stekne? Onda imamo stan u Novom Sadu u Balzakovoj ulici, pa stan u Novom Sadu u ulici Boška Buhe, pa stanovi u Pančevu.Što se tiče nasilja? Ta prepoštena Marinika je čitavu deceniju sarađivala sa kriminalcem i finansirala je tog kriminalca, svog prijatelja Novaka Filipovića, od koga je istovremeno tražila, po ugledu na naciste, da Filipović nasilno iseli iz Pančeva novinara Milakova.Setimo se, drage gospođe, iz Vrhovnog saveta sudstva, da se tri godine priprema teren za atentat na predsednika Vučića i da ništa nije preduzeto po ovom pitanju osim što je nezavisno od toga pohapšen mafijaški klan Belivuk. Setimo se svedočenja uhapšenog plaćenog ubiće Čabedera da mu je nuđeno da ubije predsednika Vučića. Setimo se oružja pronađenog u Jajincima.Setimo se pokušaja ubistva predsednika Vučića u Srebrenici. Setimo se snajper naslovnica. Setimo se targetiranja predsednika u đilasovskim medijima. Setimo se višegodišnje dehumanizacije i pretnji smrću svim članovima porodice predsednika Vučića. Setimo se da Đilas i bratija pripremaju teren za uklanjanje Vučića od početka 2018. godine. Setimo se pretnji đilasovaca, javnih ličnosti, tzv. lažne elite, tokom ove tri godine koji su prizivali nasilnu promenu vlasti u krvi, na ulici, ključni dokazi za sve ovo su isplivali posle hapšenja mafijaškog klana Belivuk. U njihovim skrovištima je pronađen ogroman arsenal oružja pogodan upravo za vršenje terorizma i atentata. Stimo se da je načelnik UKP, Bogdan Pušić, u kontekstu hapšenja mafijaškog klana Belivuk izjavio da je na dan otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji bilo predviđeno izvršenje atentata na predsednika Srbije.Poštovane gospođe iz Vrhovnog saveta sudstva, sasvim je barem meni veza između oružanog i političkog krila mafije i terora. Jasno je da su Đilas i Jeremić šefovi političkog krila mafije terora, a da su SSP i Narodna stranka političko krilo mafije. Da je to tako, setimo se samo veza Đilasa i Marinike Tepić Cijobanu Zhivcu sa kriminalcima, Vladom Japancem, Novakom Filipović, Milutinom Bakićem, Milanom Dabovićem. Setimo se kriminala Đilasa, Jeremića, Gajića, Novakovića, Aleksića koji su počinili dok su bili na vlasti.Setimo se i Jeremićevih veza sa međunarodnom kriminalcima, Hoom, Gađijom,

kraj, da parafraziram velikog pesnika Disa, koji baš kao da je o Đilasu i Jeremiću govorio i pisao u kultnoj pesmi „Naši dani“. Kaže – pokrali su sve hramove i ćivote, ismejali sve vrline i poštenje, ponizili su sve grobove i živote, uprljali i opelo i krštenje, pokrali su sve hramove i ćivote.U doba vlasti Đilasa i Jeremića sve je bilo na ponižavajućem nivou, a u ponižavanju institucija Đilas, Jeremić i Tadić su najdalje odmakli upravo prilikom ponižavanja pravosuđa. O tome su nešto moje kolege rekle. Njihov režim je ponižavao sve građana Srbije. Srbija u to doba nije bila pristojno društvo, sada jeste.Pristojno društvo je ono čije ustanove ne ponižavaju ljude, a civilizovano društvo je ono čiji članovi ne ponižavaju jedni druge, a svako pristojno i civilizovano društvo je i pravedno društvo. Srbija je sada i pristojno i civilizovano i pravedno društvo. Živela Srbija! Hvala vam. Hvala, gospodine Bakarec.Ovim smo iscrpeli vreme za raspravu.Pre zaključenja pitam – da li želi da iskoristi svoje pravo neko ko to nije učinio, u skladu sa članom 96. Poslovnika?Da li možda predstavnik predlagača želi da se obrati na samom kraju?Izvolite. **Zorana Delibašić** Hvala, želim.Uvaženi predsedavajući, narodne poslanice i narodni poslanici, pažljivo sam slušala vašu diskusiju i raduje me što mogu četiri stvari dobre za pravosuđe da primetim. Prva stvar je da ste uočili da je pravosuđe u velikom problemu, da je preopterećeno sporovima, da se taj problem hitno mora rešiti da bi se beogradsko pravosuđe odgušilo.Zahvaljujem se kolegi koji trenutno nije prisutan u sali, evo, ulazi, upravo ovaj gospodin narodni poslanik, zahvaljujem mu se što je skrenuo pažnju na materijalni položaj pravosuđa, da referenti i daktilografi rade u pravosuđu za 300 evra, da sudijski pomoćnici koji su diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i desetogodišnjim radnim iskustvom rade za 600 evra, a da najveći broj sudija radi za platu od 1.000 evra, koja je daleko niža od plate u nekim drugim državnim organima, ne računam zakonodavnu i izvršnu vlast.Želim vlast.Želim da vam se zahvalim i da na tome što ste ukazali da se odluke Vrhovnog kasacionog suda, čiji sam sudija, moraju poštovati radi jednakog prava na jednako suđenje i ostvarenje prava na pristup pravdi i pravičnosti. Na kraju želim da vam se zahvalim što sam ovde u u ovom domu čula, što su čuli i građani Srbije, da je između 80 i 95 posto sudija stručno, dostojno i savesno i da pošteno obavlja svoju funkciju. Hvala vam na gostoprimstvu. Hvala vama na učešću u radu.Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 10. i 11. dnevnog reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 7. jul 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom